Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu täiendavat istungit, mille olen kokku kutsunud Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 49 lõike 3 ning Riigikogu juhatuse käesoleva aasta 5. detsembri istungi otsuse alusel ja juhatuse ettevalmistatud päevakorraga.Head kolleegid, kõigepealt teeme kohaloleku kontrolli. Palun, kohaloleku kontroll!

registreerinud 86 Riigikogu liiget, puudub 15. Tulenevalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 55 lõikest 1 tuleb täiendava istungi päevakord istungi alguses kinnitada. Kinnitamisele tulev päevakord on teie laudadele jagatud. Head kolleegid, kas saame asuda hääletamise ettevalmistamise juurde?

Nii, head kolleegid, asume hääletamise juurde. Aga enne Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh, austatud juhataja! Mul on päevakorra kohta ettepanek. Et tänane täiendav istung saaks sujuda ladusalt, ei tekiks mingisuguseid venitusi ja vastasseise, on mul ettepanek esimene päevakorrapunkt tänasest päevakorrast Aitäh, hea kolleeg! Ma ei saa seda ettepanekut arvestada, sest täiendava istungi päevakorda me muuta ei saa. See on juhatuse poolt kinnitatud ja välja saadetud.Head kolleegid, asume hääletuse juurde. Panen hääletusele Riigikogu täiskogu … Tanel Kiik, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Jaa, mul on täitsa protseduuriline küsimus. Teie olete kogenud Riigikogu esimees ja

Aga vastan, et jah, meil on, ma usun, täiesti sõidetav päevakord, kui nii öelda. Ma usun, et Ma usun, et me suudame selle tänase päeva raames kindlasti ära menetleda, juhul kui me ei ole silmitsi väga pikkade ja rohkearvuliste kõnedega. Väga mitmed eelnõud on olulised, selleks et Eesti Kaitsevägi saaks järgmiseks aastaks pikendada oma missioone, mis kindlasti on äärmiselt oluline samm.Head Head kolleegid, oleksite võinud käed tõsta varem. Me oleme asunud hääletamise juurde ja nüüd te tulete oma protseduuriliste küsimustega. Ma palun, ma andsin teile piisavalt võimalust reageerida. Urmas Reinsalu, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta.

Nüüd on selgunud, peaminister viitas, et sotsid olid vastu. Keegi on öelnud, et Gerrit Mäesalu tühistas istungi, ei lubanud valitsuse istungit teha. Niisugune on avalik informatsioon selle kohta. Kuid sellesse asjasse, ma saan aru, on segatud ka Riigikogu juhatus.

Minu küsimus, härra Riigikogu esimees, selle kohta on see, miks siis Riigikogu juhatuse liikmed, Eestis olevad juhatuse liikmed,

Toomas Kivimägi andis teile väga pika ja põhjaliku vastuse sellel teemal. Tõepoolest, me kaalusime neid variante, aga leidsime, et täna ei ole võimalik seda eelnõu enam muuta, sellepärast et menetlusdokumentide väljasaatmise tähtaeg oli hilisem. Seda [menetlust] ei saa ka katkestada, see [eelnõu] on seotud valitsuse usaldamisega. Need on väga kaalukad põhjused, mille pärast see eelnõu on täna lõpphääletusel just sellisel moel. Nii nagu ka Vabariigi Valitsuse liikmed, sealhulgas haridusminister ja peaminister, on kinnitanud, see

Asi on selles, et sellist normi ei ole meie kodukorras olemas. Ma soovitan teil minna Jüri Ratase juurde järeleaitamistundi, et mismoodi protseduurilised küsimused [käivad]. Asi Aitäh, hea kolleeg! Nagu te nägite, siis ma enne päevakorra kinnitamist veel korduvalt tekitasin pausi ja ootasin neid protseduurilisi küsimusi.

et me peame uuesti kasutama saalikutsungit. Urmas Reinsalu, ma ei võta kahjuks seda protseduurilist küsimust, sest me asume hääletamise juurde.

Te vastasite mulle, et täiendaval istungil ei ole võimalik päevakorrast punkte välja jätta või neid muuta. See ei vasta tõele. Te ajate ilmselt erakorralise ja täiendava istungi segi. Ma loen teile ette sellestsamast kollasest raamatust, millele te olete korduvalt viidanud ja mille te olete Riigikogu liikmetele laiali saatnud: "Täiendava istungi päevakorra peab Riigikogu istungi alguses kinnitama […]. Riigikogul on võimalik jätta küsimusi päevakorrast välja või muuta nende arutamise järjekorda

Aitäh, hea kolleeg! Ma rahuldan teie protesti ja võtan teie ettepaneku arvesse. Aga nüüd ma näen, et Erkki Keldol on käsi püsti. Erkki Keldo, palun! Aitäh! Reformierakonna fraktsioon ei ole nõus päevakorda muutma ega midagi sealt välja võtma. Aitäh!

Tõepoolest, selles olukorras me oleme, me seisame iseendaga ja parlamendi kodukorraga silmitsi. Millised on käitumuslikud võimalused meil nii-öelda mõistlikult käituda? See oligi asi, mille kohta me tegime ettepaneku ka eile hommikul.

võtta seisukoht ja hääletada! Aitäh, hea kolleeg! Nagu te kuulsite, siis ettepanek kõlas, aga Erkki Keldo ütles, et ta ei ole päevakorra muutmisega nõus. Nii et ma ei saa seda kahjuks praegu arvesse võtta. Aga, head kolleegid, kas me võime asuda hääletamise juurde? (Hääled Järgnevalt panen hääletusele Riigikogu täiskogu II istungjärgu 8. detsembri täiendava istungi päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 65 Riigikogu liiget, vastu 21, erapooletuid on 1. Päevakord on kinnitatud.Nüüd, head kolleegid, on võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Kõnesoove ei ole. Läheme tänase esimese päevakorrapunkti juurde, jätkame esimese päevakorrapunkti raames korralisel istungil pooleli jäänud Vabariigi Valitsuse algatatud 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu teist lugemist. Eelnõu arutelu jäi pooleli läbirääkimiste etapis. Palun Riigikogu kõnetooli Evelin Poolametsa. Palun!

lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Selle eelnõuga seoses on väga palju erinevaid arvamusi. Mina omalt poolt tooks

Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbeliste vahendite tegevuse "Teadus- ja arendustegevuse kulud jaotamata projektidele" eelarvest suunatakse 2 014 000 eurot Kliimaministeeriumi projektile "Fosforiidi ja kaasnevate ressursside uuring". Küsisin täpsustust kliimaministrilt, kas see projekt ja rahastus on seotud ka valitsuse koalitsioonilepinguga, kus on öeldud, et toetatakse Eesti ja Euroopa Liidu jaoks oluliste maavarade kasutuselevõtu uurimise jätkamist ning otsitakse võimalust keskkonda hoides luua Eesti rahvale seeläbi uut jõukust.

järelikult põhjust uurida maavarasid ja et meil on tark teada, kus meil millised maavarad on ja selline tavapärane regulaarne tegevus on vastavuses nende ministeeriumi tegevusega. Kui me siin aasta alguses saime lugeda nende maavarade uuringute kohta, siis me saime teada, et Ida-Virumaal on uuringud pandud pausile. Järelikult on pandud suur rõhk

Tallinna Tehnikaülikooli maavarade ja rakendus[geoloogia] osakonna juhataja Rutt Hints ütleb, et rohepöördest on kujunemas konkurentsitult kõige suurema nõudluse kasvu allikas lähitulevikus, sest taastuv[energeetika] infrastruktuur on väga ressursiintensiivne ja eriliselt on ta metalliintensiivne ning lisaks tavalistele metallidele tahab see pööre neid metalle, mida me veel 20 aastat tagasi üldse ei kasutanud. Kas teile ei jäänud kõrvu: ressursiintensiivne, metalliintensiivne? Kus on siin see keskkonnakaitse, kus on see rohepöörde üllas eesmärk, et tarbime vähem, kasutame vähem? Teadlane ütleb, et me peaksime kaaluma seda, mida uute toormete vajadus meile annab. "On väga oluline, et me oleme fosforiidiuuringutega taas alustanud. Me teame, et meil on Eestis olemas fosforiit, mis sisaldab teatud määral haruldasi muldmetalle. Meil on olemas mustades kiltades vanaadium – ka selline akutehnoloogiate metall. See on perspektiiv," ütleb teadlane. Teadlase sõnul on Eesti fosforiit küll muldmetallide suhtes madala kvaliteediga ressurss. Mis temas aga on head, on see, et kui me vaatame haruldaste muldmetallide proportsiooni, mida me fosforiidis näeme, siis seal on suhteliselt heas proportsioonis just need metallid, mida on vaja püsimagnetite tootmiseks. Palun kolm minutit lisaaega. Teadlane märkis, et tulevikus hakkavad Euroopa maavarasid tegelikult kaevandama sotsiaalteadlased, ilma nendeta ei ole võimalik ühtegi ressurssi turule tuua. Kuulsite õigesti: sotsiaalteadlased hakkavad kaevandama. Ka meie Kliimaministeeriumis on ju vähem teadlasi ja rohkem nii-öelda sotsiaalteadlasi.

uuring kohalike omavalitsuste rolli kohta rohepöörde elluviimisel. Uuringut finantseerisid Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatud ühtekuuluvusfondid. Selle üks suuremaid järeldusi oli see, et suuremates KOV-üksustes võiks tööl olla täiskohaga rohepöörde koordinaator, kes tegutseb eelistatuna arenguküsimustega tegelevas osakonnas või kantseleis. Kas pole huvitav? Rohepöörde koordinaator – kõlab nagu rohepartorg. Leitakse, et kohaliku rohepöörde laiapõhjaliseks juhtimiseks on lisaks otstarbekas luua kohalik rohepöörde koordinatsioonikoda, millesse on kaasatud lisaks valitsusliikmele ja rohepöörde koordinaatorile ka teisi

aga meie räägime siin keskkonnakaitsest. 25. veebruaril 1987 sai Eesti avalikkus ETV eetrist teada, et Nõukogude Liidu fosforikaevanduskoondisel on peagi plaanis Virumaal kopp maasse lüüa. See päädis Eesti NSV Ministrite Nõukogu keeldumisega kiita heaks üleliidulise mineraalväetisetööstuse ministeeriumi kava Toolse ja Kabala kaevanduse rajamiseks. Toimus fosforiidisõda, millel oli väga oluline roll Eesti taasiseseisvumisel. Selle eelnõuga me näeme, et lisaks sellele, et maksustatakse surnuks meie ettevõtjad, tehakse vaeseks meie maksumaksjad, püütakse nüüd Eesti tühjaks teha ka maavaradest, millega muidugi kaasneb suur keskkonnakahju.

Keskerakonna fraktsioon ei saa seda eelnõu toetada. Ma tahaksin öelda, et kahjuks ei saa toetada, aga ausalt öeldes kahju ei ole, sest olgem ausad, see eelarve on nõrk. Kuna riigieelarve on üks tähtsaimatest dokumentidest, mida valitsus üldse toodab, ja finantsilises mõttes on see kõige tähtsam dokument, siis ei tohiks see nii nõrk olla. Nagu paljud tähele panid, me ei ühinenud obstruktsiooniga, ei leidnud, et see omaks suurt mõtet. Aga see absoluutselt ei tähenda, nagu me kuidagimoodi toetaksime seda eelnõu ja järgmise aasta eelarvet. Vähe sellest, et see on nõrk, see on meie meelest Eesti riigi, Eesti rahva vastu lihtsalt vaenulik dokument. Kuna sellest, miks see nõrk on, on minu kolleegid siin juba, võib öelda, mitu päeva järjest rääkinud, siis ma ei hakka seda kõike kordama. Mul ei jätku selleks ka aega. Aga neid punkte, mis rõhutavad, et see on nagu rahvavaenulik eelarve, ma tahaks mainida. Esiteks, loomulikult käibemaksu tõus. Tänu sellele tõusevad hinnad põhimõtteliselt kõikidel teenustel ja kaupadel, kaasa arvatud esmatarbekaupadel. Seda hakkavad kõige rohkem nii-öelda oma naha peal tundma kõige vähem kindlustatud Eesti elanikud. Politseinike, päästjate ja piirivalvurite palgad külmutatakse, räägitakse, et neljaks aastaks, noh, ootame ära, vaatame, aga järgmiseks aastaks külmutatakse kindlasti. Mina arvan, et praegustes oludes ei ole see üldse õige samm.

piinlikkust. Praegu me oleme silmitsi õpetajate üleriigilise streigiga, mis tuleb arvatavasti järgmise nädala alguses. See näitab seda, et valitsus kahjuks ei ole saanud oma missiooniga hakkama. eakad inimesed sellest eelarvest endale midagi suurt ja ilusat ei leia. Ma mäletan, kuidas enne valimisi, märtsikuus, kõigi erakondade, kaasa arvatud loomulikult koalitsioonierakondade poliitikud käisid eakate inimestega rääkimas ja neid

mis on väga konkreetselt lihtsalt vaenulik samm nende perede suhtes. Ülejäänud peretoetused jäävad samaks, ei tõuse, mis praegustes oludes minu meelest ei ole ka väga õige. No ja siis on ka väiksemad asjad, mis vaatamata sellele, et nad on väikesed, on ikkagi sümboolsed. Nimetame kas või seda, et pannakse kinni Eesti esindused Ameerika Ühendriikides. Kopli päästekomando Põhja-Tallinnas. Tundub, et väike ja lokaalne asi, aga tegelikult hästi sümboolne, sest näitab, kas valitsus hoolitseb oma inimeste eest ja nende turvalisuse eest. Võrdluseks: praegu toimub Tallinna Linnavolikogus järgmise aasta eelarve projekti menetlemine. Kui vaatame seda dokumenti, siis me näeme hoopis teistsugust pilti. Linnapea Mihhail Kõlvart ütleb, et majanduslanguse tingimustes tuleb inimesi toetada. Ma arvan, et just see peaks olema ka riigi tasandil see põhimõte, mis peaks olema olema eelarve, ma ei tea, nagu aluseks. Palun kolm minutit juurde. Kolm minutit lisaaega, palun! Investeeringud Tallinnas järgmisel aastal kasvavad 20% võrra. Sotsiaaltoetuste maht kasvab 10% võrra. Rääkides eakatest: pensionilisa, mis on praegu 175 eurot, kasvab 200

ei tee. Ma ühinen Tallinna linnapea küsimusega, mida ta ühes intervjuus mainis, et kuidas siis Tallinn suudab ja riik mitte. Ma arvan, et probleem ei ole riigis,

ei ole võimeline kokku panema eelarvet, mis oleks selline, et rahvas võiks öelda: "Jah, see on selline eelarve, mida me tahtsime, me näeme, kuidas see meile kasulik on." Praegu see [eelarve] ei ole kasulik, praegu see on [inimeste vastu] vaenulik, nagu ma ütlesin. Ausalt öeldes ma nüüd lihtsalt kordan seda, mida ma ütlesin kolmapäeval peaministrile infotunni raames: kui valitsuserakonnad ei saa oma tööga hakkama, siis äkki oleks aeg valitsusvastutus teistele anda.

räägime usaldusest Vabariigi Valitsuse vastu. Praegu kahjuks meie seda valitsust ei usalda ja ausalt öeldes, mida edasi, seda rohkem me teda ei usalda. Me tegime 30 sisulist ettepanekut fraktsiooni nimel. Siin ei ole obstruktsioonist ega venitamisest ega millestki muust sellisest juttu, need on väga konkreetsed, sisulised asjad. Aga kuna

Nii et meie arvates ei see dokument ise ega ka see stiil, kuidas siin Riigikogus hääletatakse, absoluutselt ei sobi. Nii et meie seda eelarve projekti toetada mitte kuidagi ei saa. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Martin Helme. Palun! Suur tänu, lugupeetud spiiker! Head kolleegid! Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on vastu Kaja Kallase valitsusele. Me oleme vastu Kaja Kallase valitsemisele. Me oleme vastu eelarvele, mis toob massilised maksutõusud, majanduse allakäigu, ettevõtete pankrotid, tööpuuduse kasvu ja maksulaekumiste vähenemise. Me oleme vastu eelarvele, mis vastupidi Kaja Kallase ja Mart Võrklaeva valedest nõretavale retoorikale suurendab defitsiiti ja suurendab võlga.Meie erakonna eesmärk oli eelarveprotsessi kaudu kutsuda esile uued valimised. Meie plaan oli välja loetud Eesti põhiseadusest ja teistest seadustest, see oli selgelt seadustele tuginev demokraatlik plaan. Tunnistan, olime pisut liiga naiivsed. Kui seadust oleks täidetud, siis ei oleks jõudnud riigieelarve sellise tempoga Riigikogu ette ega ka mitte Kadriorgu ning see plaan oleks rakendunud. Paraku, nii nagu oli ka abielureferendumi puhul, liberaalne eliit on pigem valmis rikkuma kõiki kirjutatud ja kirjutamata reegleid, peaasi, et kõrgeim võim ehk rahvas ei saaks poliitikas sõnaõigust.Kui keegi arvab, et eelarve vastuvõtmine siin saalis lõpetab vastasseisu Riigikogus, siis ta eksib. Ükski tuumprobleemidest, mis on tekitanud põhimõttelise laupkokkupõrke Eesti poliitikas,pole ju lahenenud. Ja kuni pole, senikaua ei lähe ka paremaks. Aitäh! Aitäh! Nüüd palun Riigikogu kõnetooli Leo Kunnase. Palun! minutit lisaaega, palun!

Käesoleval aastal on need 2,85%, nende majandusprognooside järgi, mis olid käesoleva aasta eelarve koostamise ajal. Paraku see protsent ilmselt veel tõuseb käesoleval aastal, sest sest majandus on languses ja SKT on vähenemas. Aga mu küsimus on, et kui me sel aastal suutsime tõsta kaitsekulud või isegi 2,9%‑ni SKT‑st ilma kõigi nende toetuste vähendamiste ja maksutõusudeta, siis kuidas me oleme järsku nii raskes seisus, et me ei suuda 0,3% sealt 0,3% sealt edasi tõsta, ilma et me peaksime nii drastilisi meetmeid maksunduses ja toetuste kärpimises rakendama. Tegelikkus on siiski see, et niinimetatud maksuküüru kaotamiseks – see lähiaastatel tuleb – vajalik summa on hoopis suurem kui kaitsekulutuste tõusuks vajalik summa, seda on hinnatud umbes 400 miljonile eurole. Mis puudutab veel kaitsekulutusi ja RES‑i natuke pikemat vaadet, siis on ju selge, et praeguses julgeolekuolukorras me tegelikult ei saa ka sellele 3,2%‑le pidama jääda. jääda. Kui kevadel hakatakse uut RES‑i koostama, siis mis on need põhilised küsimused, millega on vaja edasi minna? Ma ütlen need siit puldist juba praegu välja. Number üks on suurtükiväe tugevdamine. See puudutab ka nende relvasüsteemide asendamist, mis me andsime omade factoliitlasele Ukrainale vahepeal ära. Meil on vaja diviisi suurtükiväe rügementi. Tegelikult peaksime selle protsessiga ehk planeerimise ja hankimise protsessiga juba järgmisel aastal peale hakkama, nii et me saaksime ülejärgmisel ja järgnevatel aastatel edasi minna. Siis muidugi laskemoonavarude täiendamine. Eraldi tooksin ma välja lisaks laskemoonale kõigi pioneerivahendite täiendamise vajaduse. See puudutab erinevat tüüpi miine, lõhkeainet, pluss muid pioneerivahendeid, näiteks süütenöörid, detoneerivad nöörid, detonaatorid ja nii edasi. Kui meil on laskemoona vähe, siis me oleme sõja korral tõsistes raskustes, aga kui meil on pioneerivahendeid vähe, siis me kaotame sõja. Ka siin me oleme omade factoliitlast Ukrainat toetanud, aga me peame neid varusid asendama. Neljas aspekt on mehitamata lennuvahendite ehk droonide kiire areng, mis

kriise, valmisolekut ja riigikaitset puudutavas seaduses, sest kui midagi seaduses kirjas ei ole, siis seda ei täideta. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna programmis on

soovinud ka meie lugupeetud oponendid sotsiaaldemokraadid. Nii et meil tegelikult on ka selles olemas mingi konsensuslik alge, mida me ei ole suutnud veel paraku mingitesse dokumentidesse fikseerida ega siia eelarvesse panna.

See ei ole väga meeldiv perspektiiv, aga ma arvan, et on mõistlik rääkida nii, nagu asi on. Meil seisab natuke pikemas perspektiivis kaks võimalust: kas me oleme riigina alles ja meil on mõnevõrra rohkem võlgu või me püüame iga hinna eest saavutada eelarvetasakaalu või liikuda sinnapoole ja jääme ohustatuks, kuna meie sõjaline riigikaitse ja laiapindne riigikaitse ei ole piisavalt tugevad. Siin ei ole meil valikut hea või halva otsuse vahel. Siin on sisuliselt valik halva ja väga halva otsuse vahel, mis meil lähiaastatel tuleb teha. Ma püüan lihtsalt teadvustada juba praegu ja siin, mis võimalused meil üldse on selle sügava vastasseisu tingimustes, mis meil meie totalitaarsete naaberriikidega on. See on kõik. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Urmas Reinsalu.

kulud] on kehtivate seaduste alusel paika pandud. Kuid Isamaa põhiosundus puudutab poliitikavalikuid, mida ametis olev valitsus on eelarve eelnõus teinud, ja meie veendumuse järgi need poliitikavalikud ei vasta Eesti ühiskonna vajadustele, Eesti inimeste, Eesti ettevõtjate ootustele. Seetõttu me esitasime alternatiivse eelarve eelnõu. Mul on kahju, et ühestki aspektist seda sisuliselt käsitlemata lükkas valitsus meie eelarve eelnõu, alternatiivse eelarve eelnõu tagasi.Mida Isamaa oma alternatiivse eelarve eelnõuga ette pani? Esiteks, vähendada keskvalitsuse bürokraatiat. See

Isamaa kogu alternatiivse eelarve ettepanek, ma rõhutan, oleks parandanud ka riigi rahalist olukorda ja riigieelarve positsiooni. Teiseks, me panime ette rea konkreetseid poliitikaküsimusi, mida valitsus ei adresseerinud sisuliselt ja mis, me näeme, on ühiskonna jaoks muutunud akuutseks.Esimene küsimus puudutab meie õpetajate kindlustunnet. Me olime kõik uhked meie Eesti õpetajate, Eesti koolide, Eesti laste üle, kui tulid järjekordsed uudised PISA testi kohta, et meie lapsed, meie koolid on maailma absoluutses tipus. Haridustöötajad on teinud kompromissettepaneku ja Isamaa ettepanek oli, et mõistlik ja ühiskonnale stressi mittetekitav oleks see kompromissettepanek vastu võtta.

Kindlasti tunnustan ma valitsust selle eest, et meie riigi julgeolekustrateegias ettenähtud riigikaitse üldise tasandi tasandi eesmärk on järgmise aasta eelarves täidetud. Kuid praktilised küsimused, mis puudutavad idapiiri väljaehitamist ning ka elanikkonnakaitsesse investeerimist, on jäänud järgmise aasta eelarve eelnõus adresseerimata. Siseministeeriumi enda eksperdid sellel nädalal kinnitasid, et selleks, et idapiir täielikult aastaks 2027 välja ehitada, on vaja täiendavalt 55 miljonit eurot.

mis puudutavad meie majanduse kindlustunde täiendavat toetamist. Jutt ei käi eraldivõetuna mingitest toetustest, millest valitsus kõneleb nii, otsekui ettevõtjad neid nõuaksid. Ettevõtjate sõnum on üks ja selge: ärge tehke rumalusi, ärge tekitage maksutõusude kaudu täiendavat ebastabiilsust meie majanduskeskkonnas lisaks sellele, et väliskeskkonna indikaatorid on väga haprad ja nõrgad. Me panime ette selle juhtimisülesande, et valitsus annaks oma kriitilise käsitluse, revideeriks jõustatud maksuotsuseid, vaataks need üle ja loobuks tulevastest maksuotsustest. Me panime ette ka ülesandepüstituse, et valitsus esitaks selge nägemuse, mis puudutab bürokraatia vähendamist ettevõtluse jaoks 2024. aasta ülesandena. Panime ette, et valitsus looks selge kava ja annaks jooksvat tagasisidet rahvaesindusele, kuidas ta rakendab kiiremini Euroopa Liidu vahendeid, selleks et muu hulgas tekitada sisenõudlust meie majanduse huvides, et väljuda majanduslangusest. Lisaks äärmiselt oluline teemadering: me panime oma alternatiivse eelarvega valitsuse ette ülesande esitada Riigikogule tegevuskava elektrienergia varustuskindluse tagamiseks. See ülesannete rida on vältimatu, need on tuumküsimused, et leida vastus ühiskonna jaoks, majanduskeskkonna jaoks, riigi jaoks strateegiliste probleemide lahendamisel. Kahju, et valitsus ei pidanud ühtegi neist arvestamist väärivaks. Lisaks, nii nagu valitsuse poliitikavalikud mitte ei tugevda, vaid habrastavad kindlustunnet, on kahetsusväärne see, et valitsuse poliitikavalikud habrastavad ka Eesti perede kindlustunnet.

asjaolusid. Meie sõnum on üks ja selge: valitsus ei oma selleks mandaati ja on vastutustundetu, kui ta seda turvavõrku lõhub. Meie sõnum siit saalist on üks: valitsuse poliitika ei vasta Eesti ühiskonna ootustele. See valitsus ei vääri, et Isamaa toetaks tema ametis püsimist selle eelarve eelnõu abil. Seda esiteks. Teiseks, meie sõnum on, et alternatiivne poliitika on võimalik, ja see on lootuse sõnum, mida ma siit kõnetoolist tahan öelda Eesti inimestele. Meil ei ole täna Eesti inimestele lubada mitte midagi muud kui lootust. Lootus ja lubadus, et tuleb aeg, kui selle valitsuse aeg saab läbi. Isamaa seisukoht on üks: me pöörame tagasi perede kindlustunnet lõhkuvad meetmed

See valitsus planeerib aastaks 2027 inimese kohta üle 2000 euro täiendavaid makse. See ei ole mõistlik poliitika. Isamaa ei toeta sellist poliitikat,

Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Kahjuks ükskõik mis statistika näitab, et inimeste toimetulek halveneb ja majandus on languses.

kus on need investeeringud, mis majandust elavdavad, kus on need toetused, mis päästavad inimesi vaesusest, kus on lubatud palgatõus, kus on need vahendid, mis motiveerivad meie õpetajaid? Kahjuks mitte midagi sellist selles riigieelarves ei ole. Sellel eelarvel puudub tegelikult üldse sisu ja ka vaade tulevikku. On ju teada, et raskemas majanduslikus olukorras peab riik tulema inimestele appi, tulema appi kohalikele omavalitsustele ja ettevõtetele, ta peab investeerima, aitama investeeringutega, et me veel sügavamasse majanduskriisi ei langeks. Meil on aga täiesti vastupidi: uuest aastast tõusevad maksud, inimesi, ettevõtjaid kooritakse veel rohkem ja siis lõpuks lihtsalt jäetakse nad üksi.Aga ma tegelikult tulin siia, et veel eraldi rääkida Reformierakonna silmakirjalikkusest õpetajate palga tõusu teemal. teemal. Valitsus andis sõna, valitsus võttis sõna. Õpetajatele lubati palgatõusu, hiljem öeldi, et seda ei tule. Tegelikult on väga õige Reemo Voltri väide, et valitsuse erinevaid sõnumeid ei saa enam usaldada.Mida

Siis lähevad ja annavad intervjuusid selle kohta, et näete, kuidas Tallinn ei tule õpetajatele appi, meie tegime muudatusettepanekuid, aga kõik need hääletati maha. Siis jääb veel õigust ülegi. Mul on küsimus, kus see loogika on. Riigis, eks ole, Reformierakond seda teha ei suuda, õpetajatele väärilist palgatõusu tagada ei soovi ning siis nad tulevad, ja hakkavad selles süüdistama kohalikke omavalitsusi.Ma

Kahjuks kõikidel kohalikel omavalitsustel selliseid võimalusi pole ja neile ei tule ka riik appi.Veel üks huvitav aspekt: aspekt: peaministri suhtumine tuli välja ka näiteks Kopli päästekomando teemal. Kui Tallinn ütles, et jah, me oleme valmis tulema ja võtma need kohustused enda kanda, siis mida ütles Kaja Kallas? "Aga väga hea, tegelikult see oligi algusest peale Tallinna ülesanne."Mul on küsimus, et mis siis järgmiseks. Millised uued kohustused jäävad kohalike omavalitsuste kanda?

Kahjuks mitte midagi, mitte midagi selles eelarves pole. See on lihtsalt tühi. Kahjuks saab seda eelarvet iseloomustada vaid ühe sõnaga: vaesus. See on vaesuse eelarve.Kuna

Teate, riigieelarve on väga oluline dokument. Vaadates seda, et meil on peataoleku [võib öelda, et] ka see dokument, mida praegu nimetatakse 2024. aasta riigieelarveks, on peataoleku dokument. Ei ole eesmärke, ei ole vaadet.

Me teame, et kasvab nende inimeste arv, kes elavad suhtelises vaesuses. Neid on lausa 303 000. Me peame kurvastusega tõdema, et ka absoluutses vaesuses elavate inimeste arv on tõusuteel ja tegelikult mitte ainult tõusuteel, vaid on tõusnud meeletult palju, lausa 2,5 korda. Meil on Eestis praegu 48 000 inimest, kes elavad absoluutses vaesuses, kel tegelikult võib-olla ei ole, või mitte võib-olla, aga tegelikult ei olegi iga päev midagi lauale panna. 48 000 inimest! Need on meie Eesti inimesed. Selles dokumendis, järgmise aasta riigieelarve dokumendis ei ole sõnagi sellest, kuidas neid inimesi aidata. Mitte sõnagi! Ja mis eesmärkidest me siin räägime? 2017. aastal võttis Keskerakond vastu otsuse, mille tagajärjel käivitati tasuta maakondlik ühistransport. Peale seda otsust reisijate arv tõusis. Tegelikult, vaadates statistikat, on ka sel aastal, 2023. aastal, samuti näha maakondliku ühistranspordi kasutajate arvu tõusu.

meie maksukoormus on üle 33%, mis on tegelikult väiksem kui Euroopa keskmine, 41%. See on tõsi. Aga tarbimismaksud moodustavad meie maksutuludest 42% ja Euroopa keskmine on 28%. Siin ongi see koht, kus tuleb mängu ebavõrdsus, ja siin ongi see koht, kus me räägime, et meil tõuseb absoluutses ja suhtelises vaesuses elavate inimeste arv. Tarbimismaksudega me vaesestame, teeme veelgi vaesemaks meie inimesi. Käibemaksu tõus

vaesed vaesemaks ja absoluutses vaesuses elavate inimeste arv kindlasti veel tõuseb. See järgmise aasta riigieelarve

Võib-olla kõige suurem lootus oli sotsiaaldemokraatidel. Vaadates nende programmi ja maailmavaadet, mina küll ei oleks oodanud, et sotsiaaldemokraadid on nõus sellist dokumenti vastu võtma. Priit noogutab. Priit noogutab ja ütleb: "Jah, Lauri." Priit Lomp tuli ka meil saali. Priit ka, ma arvan, ei oleks nõus selle dokumendi vastuvõtmisega, aga parteidistsipliin on parteidistsipliin. Kahju. Vaatame üldiselt veel, mida siis see eelarve meile veel toob. Näiteks PPA palgafondi külmutamise. Oli lubatud, et päästeametnikud ja politseinikud saavad palka juurde. Ei saa, ei saa. Lisaks sellele pannakse veel Põhja-Tallinna päästekomando kinni. Oli lubatud, et õpetajad saavad rohkem palka. Ei saa. palka. Ei saa. Ma kutsungi üles õpetajaid tulema ja meelt avaldama, nii nagu plaanis on. Kui me tahame [tugevat] majandust, kui me tahame tervet ühiskonda, siis meil peab olema hea haridus. Hea hariduse tagavad head õpetajad, head õpetajad vajavad motiveerivat palka. Hetkel seda võimalust valitsus ja koalitsioon ei paku. Nii et igal juhul, õpetajad, ma kutsun teid üles: seiske enda eest, seiske Eesti eest.

Tervishoid. Meil on suur puudus arstidest, perearstidest.

meie linnaosas perearsti, kes suudaks meie inimesi teenindada, miks nad peavad käima kuskil mujal, kui nad üldse saavad käia kuskil mujal. Ka see probleem ei ole lahendatud. Tegelikult ei ole mitte ühtegi probleemi selle eelarvega lahendatud. Kutsun veel lõpetuseks üles Eestimaa inimesi külastama [lehte] rahvaalgatus.ee,

toetage Eestimaad, Eestimaa rahvast ja toetage petitsiooni, millega te selgelt ütlete, et ei, meile aitab, Kaja,

selles kõnes äramainimist põhjusel, et kas ta noogutas või pigem hoopiski raputas eitavalt pead, siis ma arvan, et on täiesti põhjendatud Priit Lombile vasturepliigiks sõna anda. Priit Lomp, palun!

Aitäh! Küsimus tekkiski selle riigieelarve seaduse menetlemise protseduuri kohta. Ma loen, et president Alar Karis jättis välja kuulutamata Riigikogus 22. novembril vastu võetud maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise mis pole kooskõlas põhiseadusega, kuna see võeti parlamendis vastu menetlusreegleid rikkudes. Selle eelnõu ja ka mõne muu eelnõu puhul on koalitsioon väga tugevasti rõhutanud, et need on seotud eelarvega, kuigi me oleme siin juhtinud tähelepanu, et võib-olla mõni on olnud kunstlikult seotud, aga kuna see rõhutus koalitsiooni poolt on olnud ja kuna me teame, et eelarvega seotud eelnõud peavad olema vastu võetud enne eelarvet, siis minu protseduuriline küsimus on: kas me saame jätkata riigieelarve menetlust, kui nüüd on selge, et üks nendest eelarvega seotud seadustest ei ole praegu selles staatuses, kus saaks öelda, et ta on vastu võetud? Aitäh,

meil ei ole mitte ühtegi põhjust mitte jätkata järgmise aasta riigieelarve arutelu siin Riigikogus. Nii et see arutelu jätkub. Urmas Reinsalu, palun! Küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta.

See ei puuduta mitte välja kuulutamata jäetud seadust, vaid eeldatavasti teie ettepanekul lähiminutitel hääletamisele minevat 2024. aasta eelarvet. Milline on kontekst? Vastavalt meie protseduurile peavad eelnevalt olema vastu võetud kõik eelnõud, mis on seotud riigieelarvega. See on tervemõistuslik loogika, et kõigepealt öeldakse A ja siis öeldakse B. Nüüd oleme me olukorras, kus üks immanentselt selle eelarvega seotud eelnõu on jäänud välja kuulutamata,

härra Riigikogu esimees – ka see teie vastus muutub osaks tulevasest poleemikast, mis puudutab õiguslikult laitmatut eelarve menetlemist –, on võtta vaheaeg, kutsuda kokku parlamendi vanematekogu enne 2024. aasta eelarve [hääletust] ja nii-öelda erinevaid käsitlusi, kuulates ära ka juristide seisukohad. Milline on teie käsitlus? Kas te leiate, et me peaksime selles asjas saavutama selguse? Aitäh, hea kolleeg! Arvestades seda, et president ütles, et see ei ole [eelarvega] seonduv eelnõu sellisel kujul ja sellises mahus, et ta peaks olema koos kõigi teiste puudutavate eelnõudega vastu võetud, siis mina isiklikult ei näe probleemi selles, et me jätkame järgmise aasta riigieelarve menetlemise arutelu

tundi. Siim Pohlak, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aitäh, lugupeetud juhataja! Mina küll mäletan, et ka selle eelnõu juures korduvalt korrati, et see on ikkagi seotud riigieelarvega ja sellepärast ongi ta pandud usaldus[hääletusele],

keda muudatus isiklikult puudutab. Siin on ilmselge huvide konflikt, kui rahandusminister vastab parlamendi küsimustele omaenda palka puudutava eelnõu raames ja esitleb seda.

on teile mingit täiendavat analüüsi tulnud? Aitäh! Mul ei ole selle kohta praegu täiendavat analüüsi, aga see ei ole ka küsimus praeguse istungi läbiviimise reeglite kohta.Andrei Korobeinik, palun, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta! Suur tänu, austatud istungi juhataja! Ma siiski juhin tähelepanu, et maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu on seotud järgmise aasta riigieelarvega. Seda kinnitati ju ka

See tähendab seda, et riigieelarve seadus on puhtalt matemaatiliselt ebakorrektne. Sellisel juhul võib ju tekkida olukord, kus riigieelarve seaduse vastuvõtmine venib. Me ei jõua seda enne 1. märtsi vastu võtta ja tulevad erakorralised valimised, mida mitte keegi ju ei taha.

et kas nad ikka tahavad selle menetlusega sellises tempos edasi liikuda? See on minu küsimus teile, austatud istungi juhataja. Aitäh! Vabariigi Valitsus ei ole kuidagi indikeerinud, et nad ei sooviks selle eelnõuga edasi liikuda, ehk see eelnõu on jätkuvalt Riigikogu menetluses ja meil käib selle eelnõu teine lugemine, mis

Ma jätkan oma eelmist küsimust just selle nurga alt, et kui ühe teise eelnõuga hoiti riigieelarves kokku umbes sama suurusjärk, see oli 15 000, siis me Kristen Michali tähelepanu mitu korda juhtisime [järgmisele]. Opositsiooni on siin süüdistatud, et me ei ole konstruktiivsed, aga me tegelikult olime täitsa konstruktiivsed ja mitme eelnõu puhul juhtisime tähelepanu, et selliste väikeste summade puhul öelda, et on seotud eelarvega, ei ole korrektne. Minister Michal ütles meile selle peale, et kui me soovime naeruvääristada sümbolväärtusega samme, millega riigi

eelnõu on seotud ka 2024. aasta riigieelarvega. Minu arust ei ole päris korrektne pugeda selle taha, et president arvab, et on või ei ole. Me oleme olukorras, kus enne eelarvet peaks olema vastu võetud kõik eelarvega seotud eelnõud ja üks nendest on presidendi poolt tagasi saadetud. Minu küsimus on, kas me saame jätkata riigieelarve menetlust, kas me saame minna siin hääletuseni välja. Aitäh, hea kolleeg! Lähtudes sellest, kuidas põhjendas oma otsust Eesti Vabariigi president ja mida näeb ette protseduur, ei näe ma praegu põhjust, miks me ei saaks edasi minna selle konkreetse eelnõu aruteluga,

Head kolleegid, ma lubasin võtta viimase protseduurilise küsimuse, aga Helir … Siin on Martin Helme ka veel. Okei, Helir-Valdor Seeder ja Martin Helme. Helir-Valdor Seeder kõigepealt, protseduuriline küsimus. Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Andkem endale ühiselt aru, kui vastutusrikast otsust me praegu langetame. President on hetkel jätnud ühe eelnõu välja kuulutamata. Ma põgusalt püüdsin praegu tutvuda ka stenogrammiga,

riigieelarvega. Need kaks argumenti on kõlanud ka istungi juhatajate poolt. Nüüd me teame, et täna hommikul jättis president ühe eelnõu, mis väidetavalt on seotud järgmise aasta riigieelarvega, välja kuulutamata. Me paneme väga raskesse seisu nii presidendi kui ka Eesti riigi, kui me saadame praegu kiirkorras ka sellesama järgmise aasta eelarve seaduse

Hea kolleeg! Põhiseadus räägib seaduste vastuvõtmisest Riigikogus, mitte nende jõustumisest. Antud juhul meil käibki arutelu järgmise aasta eelarve vastuvõtmise üle. Jätkuvalt olen ma seisukohal, et mitte miski ei takista meid selle aruteluga edasi minemast. Seda põhjusel, et Riigikogu

Jaa, tegelikult tõesti istungi läbiviimise kohta. Me oleme praegu suhteliselt kõva puntra ees. Riigikogu võib arutada seda teemat ka vanematekogus või lihtsalt juhatuses.

kui riigieelarve kulusid muutev eelnõu ei ole varem vastu võetud. Me oleme olukorras, kus eelnõu, mis sõnaselgelt on seotud riigieelarvega ja mis väga selgelt muudab riigieelarve kulude või tulude osa,

me praegu ju väga selgelt võtame riski, et ka tänase hääletuse järel ikkagi ei kuulutata riigieelarvet välja. Ma olen peaaegu kindel, et see asi lõpeb Riigikohtus. Ma ei ole nõus selle väitega, mis just kõlas, härra Hussar, teie suust, et sellest piisab, kui Riigikogu hääletab riigieelarve vastuvõtmise poolt, et siis ongi riigieelarve vastu võetud. Niimoodi Eestis seadused kehtima ei hakka. See, et meie siin Riigikogus

Head kolleegid! Juhataja võetud vaheaeg on lõppenud. Ma pidasin aru nii Riigikogu [Kantselei] õigus‑ ja analüüsiosakonnaga kui ka

meie tänast olukorda lahendada ja teha seda viisil, et me saame oma arutelu jätkata. Ehk siis, head kolleegid,

Seda seadust saab Riigikogus uuesti arutada ja vajaduse korral ka uuesti vastu võtta. Ehk siis me jätkame järgmise aasta eelarve arutelu.Võtan need kolm protseduurilist küsimust ja siis me jätkame arutelu. Urmas Reinsalu, palun! Lugupeetav Riigikogu esimees! Ma loodan, et te olete teadlik vastutusest, mis teil parlamendi juhina praeguses keerukas olukorras on.Minu esimene küsimus

et õigusaktides ei ole konkreetset reeglit riigieelarve ja sellega seotud tulude-kulude suurust või liigendust muutvate teiste seaduste vastuvõtmise järjekorra kohta. Ehk see järjekord ei ole oluline. See seadus on vastu võetud enne eelarvet. See, et ta jäi välja kuulutamata, ei mõjuta eelarvet. Seda nõuet ei ole ka seaduses kirjas, see on olnud Riigikogu praktika. Aga antud juhul, nagu ma ütlesin, presidendi otsus ei ole lõplik ja seda seadust saab Riigikogu uuesti arutada ja vajaduse korral selle ka

ja töökorras sätestatud töö ajagraafikut. Kummal me oleme praegu? Me viibime Riigikogu täiendaval istungil. Aitäh! Kalle Grünthal, palun, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta!

Aga tulen nüüd oma küsimuse juurde. Mul on praegu selline kaalutlus ja usun, et mõne osa üle meil vaidlust ei ole. Vaidlust ei ole selles, et president jättis välja kuulutamata maamaksuseaduse. Vaidlust ei ole meil selle üle, et see maamaksuseadus seoti usaldushääletusega, kuna ta on seotud riigieelarvega. Nii, järelikult, kuidas me saame menetleda riigieelarve seadust sellisel juhul, kui maamaksuseadus on oluline komponent seal tulude osas? tulude osas? Selle üle järelikult pole ka vaidlust, sest vastasel juhul on riigieelarve, mida me praegu menetleme, puudulik, mis tähendab omakorda seda, et kõigepealt tuleb lahendada ära

puudutab aastat 2021, kui, ütleme, selliseid momente ei olnud. Kaja Kallas on läinud valitsusega välja riskile, et ta seob kõik asjad usaldushääletusega.

Aitäh, hea kolleeg! Nagu ma eelnevalt juba ütlesin, presidendi otsus ei ole lõplik ja seda seadust saab Riigikogu uuesti arutada ja vajaduse korral uuesti vastu võtta. See, et seadus on vastu võetud enne eelarvet, ja see, et ta jäi välja kuulutamata, ei mõjuta eelarvet. Seda nõuet ei ole ka seaduses kirjas. Seetõttu, head kolleegid, ma ma jätkan praegu läbirääkimiste läbiviimist. Palun Riigikogu kõnetooli Andrei Korobeiniku. Palun!

saa.Enne mind kõneles Lauri Laats, kes ütles väga palju olulist. Aga hästi hämmastav oli sotsiaaldemokraatide reaktsioon

Selleks raha leidmiseks kasvab käibemaks, tõusevad riigilõivud ja nii edasi ja nii edasi.

Nüüd tõepoolest õpetajatest. Reformierakonna valimisprogrammis oli [kirjas] nende palga kasv. Tulemuseks on aga hädised protsendid, mis jäävad põhimõtteliselt alla nii inflatsioonile, keskmise palga kasvule

President muu hulgas räägib sellest, et obstruktsioonis ei osalenud sugugi kõik opositsioonis olevad parlamendifraktsioonid, aga ka need, kes

eelarvemõju ei ole ka null, eks ole, aga küsimus on selles, et me lülitame suurema osa parlamendist välja ja päeva lõpus me lülitame terve parlamendi välja, sest valitsus lihtsalt võtab riigi juhtimise üle.

kutsun üles seda eelarvet mitte toetama, eriti sotsiaaldemokraate, kelle käed võib-olla ei tõuse ikkagi nii entusiastlikult, nagu siin varem juhtus, ja neile tuleb meelde, mis oli nende valimisprogrammis: õpetajate, pensionäride,

alustada nullist, ehitada võimsat Eesti riiki ja suunata Eesti majanduse kasvule. Suur tänu teile! Aitäh! Helir-Valdor Seeder, ma saan aru, et on soov esineda Isamaa fraktsiooni nimel. Palun, Helir-Valdor Seeder!

eelarve-eelnõu sisule, millest on väga palju räägitud ja mille kohta me oleme ka kõik, vähemalt opositsioonisaadikud, oma arvamuse siin suures saalis välja öelnud,

Loomulikult, see on olnud ka üks peamisi põhjusi, miks see konkreetne eelnõu, aga ka kõik eelnevad eelnõud, mis väidetavalt on seotud järgmise aasta eelarvega, on leidnud opositsiooni nii ühest hukkamõistu. Isegi need mõned eelnõud, mille sisu kohta on opositsioonisaadikud siin suures saalis väljendanud arvamust, et me võiksime neid toetada, ja kus võiks tekkida ühisosa praeguses vastasseisus,

selle eelarveprotsessi kohta ja siis ma pean kahetsusväärselt tulema päevakajaliste teemade juurde. Mul oleks õigus neid küll protseduuriliste küsimuste kaudu lahendada ja vanematekogu liikmena vanematekogus arutada, aga seda võimalust praegune Riigikogu esimees meile anna. Tahan lihtsalt juhtida tähelepanu, et see ei ole Kaja Kallase isiklik eelarve-eelnõu ega ka Reformierakonna kui ühe partei eelarve. See on koalitsioonierakondade ühine eelarve. See jant,

nagu mingisugust mängu, et nad ei ole rahul ühe või teise valitsemisala eelarvega. Siis tõmmatakse kuskilt nagu jänes kõrvupidi välja: "Meie leidsime nüüd oma valitsemisalas veel 8 miljonit, mis siis, et isegi Vabariigi Valitsuse erakorraline istung on juba lõppenud. Nüüd me leidsime 8 miljonit, varem ei leidnud, mitme kuu jooksul, suvel ka ei leidnud eelarve [koostamise] puhul, kuigi me teame õpetajate nõudmisi, teame oma lubadusi, teame streigiähvardusi." See on mäng. Ja siis me ütleme, et rongid on läinud. Ääretult kahetsusväärne mäng. Ma tahan öelda, et see on ikkagi kolme erakonna ühine vastutus ja niisuguseid mänge ei ole mõtet mängida, vaid pigem tuleks omavahel kabinettides ja läbirääkimiste käigus eelnevalt kokku leppida. Aga nüüd

valitsuse algatatud maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Ma tahan juhtida tähelepanu, et küsimus ei ole ainult selles, kas ja kuivõrd on see seotud järgmise aasta eelarvega, mida ta ju valitsuse esindaja väitel on.

Nii et me oleme olukorras, kus tulenevalt seadusest ja põhiseadusest me ei saa järgmise aasta riigieelarve seadust enne vastu võtta, kui ka sellega seotud eelnõud on vastu võetud.Aga ma juhin tähelepanu täiendavale sättele, mida president on [nimetanud]. Nimelt, obstruktsioonis aktiivselt mitte osalenud saadikute ja fraktsioonide põhiseaduslikke õigusi on ahistatud ja piiratud. Mitte kõik saadikud ja fraktsioonid ei ole obstruktsiooni rakendanud ja siin oleks tulnud otsida koostöövaimu. Selle eelnõu vastuvõtmine või mittevastuvõtmine, pean silmas seda maamaksuseaduse eelnõu, ei takista valitsuse üldise poliitika elluviimist. Nii et see on tõsine täiendav argument selle poolt, et praegu oleks hädavajalik võtta kokku vanematekogu ning otsida ühisosa ja lahendusi.Mina

presidendi poolt välja kuulutamata jäetud seadust arutada enne, kui me tuleme uuesti järgmise aasta eelarve eelnõu arutelu juurde. See oleks andnud meile täiesti seadusliku, legaalse võimaluse arutada parlamendis presidendi poolt välja kuulutamata jäetud eelnõu. Me oleks saanud seda arutada ning

Te jätsite selle õlekõrre kasutamata, see oli teie isiklik vastutus tänase päevakorra eest. Ka veel praegu on võimalik olukorda lahendada. lahendada. Vastab tõele see, mida te ütlesite ja mida teile ametnikud on sosistanud, aga ma vaatan, et meie õigus‑ ja analüüsiosakond ja ametnikud, kellega te konsulteerite, ning kaaspoliitikud koalitsioonist näevad kahetsusväärselt Tõepoolest, me ei saa katkestada seda lugemist ja Vabariigi Valitsus ei saa seda [eelnõu] tagasi võtta. Küll aga me saame muuta oma töö oma töö ajagraafikut. On võimalik, et ühte või teist eelnõu ei arutata lõpuni. Me saame langetada otsuse, et me lõpetame tänase istungi. Me saame seda teha, me ei katkesta ühegi eelnõu lugemist, keegi ei võta midagi tagasi, aga me võime lõpetada tänase istungi mingil kindlal kellaajal.

Nii et ma pakun teile veel ühe lahenduse: lõpetame tänase istungi, võtame aja maha, arutame vanematekogus, teeme selgeks õiguslikud aspektid, teeme selgeks selle poliitilise sisu välja kuulutamata jäetud [seaduse] puhul ja tuleme nende küsimuste arutelu juurde tagasi. See oleks minu arvates kompromiss koalitsiooni‑ ja opositsioonisaadikute vahel ning see ei ole vastuolus ei põhiseadusega ega kodu- ja töökorra seadusega. See ei ole vastuolus ka Riigikohtu otsusega, kus öeldi, et olulisem on parlamendi enesekorraldus, et me saaksime riigis asju lahendada nii, et oleks võimalik valitseda põhiseaduse vaimus. Nii et lähtume põhiseaduse vaimust. Ma pakun teile veel ühe õlekõrre olukorra lahendamiseks, ja seda täiesti legaalselt. Aitäh!

Aitäh! Ausalt öeldes ei olnud mul plaanis täna kaks korda sõna võtta. Ma pidasin eelarve teemal kõne ära ja arvasin, et rohkem pole vaja. Aga nüüd me oleme minu meelest täiesti uues olukorras.Ma kõigepealt tahan muidugi nuriseda selle üle, et meil on üleval terve hulk protseduurilisi küsimusi ja minu meelest oleks praeguses olukorras täiesti põhjendatud need siin ette võtta ja läbi arutada. Ilmselgelt ei tegele me siin mingisuguse ajaviitmisega, vaid me üritame aru saada, missugune on see edasine protseduuriline tee seisus, seisus, kus riigieelarvega seotud eelnõu on jäetud välja kuulutamata. Siin me nüüd siis oleme.

erilist optimismi. Selle Riigikogu koosseisu algusest saadik [olen] näinud, et kui tekib mingisugunegi olukord, kus koalitsioonil on valikukoht, siis koalitsioon valib alati vägivalla. See on nende instinkt lihtsalt üle rullida ja tuima panna ja jõudu kasutada ja seadust rikkuda. Ma ei kujuta ette, mis siis president teeb, kui see eelnõu siit tema lauale jõuab. Loogiline, ma ei tea, õigusriigipärane oleks, et ta ei teeks sellega mitte midagi enne, kui Riigikogu on siia tagasi tulnud maamaksuseadust menetlenud. Riigikogu seisab siis omaette valiku ees, kas uuesti arutada

Mul ei ole erilist kahtlust, missuguse valiku koalitsioon langetab. Koalitsioon langetab valiku saata seadus muutmata kujul presidendile tagasi. Siis on omakorda jälle president valiku ees, kas ta kuulutab seaduse välja või saadab Riigikohtusse. Kui ta saadab seaduse Riigikohtusse, siis ta peab ootama eelarve väljakuulutamisega, kuni Riigikohtust lahend tuleb. Kui me seaduse järgi käituksime, kui me käituksime demokraatlike protseduuride järgi, siis see oleks see seis, milles Riigikogu Mina ei tea, võib-olla on veel mõni seadus, mille president jätab välja kuulutamata, [nende hulgas,] mis on kõik siin hunnikus seotud eelarvega. Tuletan meelde, et meie fraktsioon ütles mitu korda, et ärge siduge nihukesi

ja neid tuleb käsitleda eelarvega seotult. Noh, okei, maamaksuseaduse mõju oli veel suurem minu meelest. Nii et ise tegite jälle. Ise tegite! Mina ei tea, mis edasi saab, aga ma loodan, et ükskõik mismoodi edasi liigutakse, see toimub meil ikkagi seaduste järgi. Aitäh! Suur tänu! Kas Tanel Kiik esineb keskfraktsiooni nimel? Tanel Kiik, keskfraktsiooni nimel, palun!

selle väga palju vildakaid otsuseid langetanud valitsuskoalitsiooni kõige jaburama momendini. Ehk me arutame riigieelarvet,

parlamendisaali saadetud.Nüüd, kui Vabariigi President kasutab enda põhiseadusest tulenevat õigust hinnata, kas konkreetsed seadused on või ei ole põhiseadusega kooskõlas ja kas on käitutud korrektselt, ning on jätnud ühe konkreetse seaduseelnõu välja kuulutamata, teatab valitsuskoalitsioon, et ah, sellest pole midagi, lähme edasi, toimetame edasi, menetleme edasi, võtame selle eelarve vastu, küll pärast vaatame. Ausalt öeldes, endal ei ole kummaline või? Kogu see jutt, mida räägiti enne, mida räägiti viimased nädalad, kuidas see on ainuke viis neid eelnõusid vastu võtta, ainuke viis seda eelarvet vastu võtta, on ju kokku kukkunud.

Riigikogu saab anda siin oma kaaluka panuse, [teha] kaaluka otsuse, jättes selle 2024. aasta eelarve vastu võtmata, teades, et see tähendab ka praeguse valitsuse lõppu, ning panna kokku uue, toimiva valitsuse.

siis me jõuame vahepeal enne seda maamaksuseaduse muudatused läbi suruda, et nad õiges järjekorras jõustuksid? Või kuidas see peaks välja nägema? Mina küll ei oska seda [öelda]. [öelda]. Kuulasin auväärt Riigikogu esimehe selgitusi, et ta vahepeal pidas siin nõu ja selline tarkade konsiilium kogunes ja leidis, et pole midagi. Ma küsisin ühelt tuttavalt Riigikogu juhatuse liikmelt, kas Riigikogu juhatus kogunes. Olles ka ise fraktsiooni esimees, võin teile kinnitada, et ei, fraktsiooni esimehi ehk vanematekogu ka kokku ei ole kutsutud.

Koalitsioon on neid peamiselt muutnud. Aga loomulikult võib mitmel puhul ütelda, et olukord oli selline, polnud valikut ja oli vaja edasi liikuda. Ka Riigikohus on andnud oma heakskiidu, ma seda ei vaidlusta. Aga natuke liiga palju on seda ühe aasta kohta.

eelnõu on vigane mitmes mõttes. Ta on vigane ka poliitilises mõttes, aga see on eraldi maailmavaateline vaidlus, kuid seal pole sees ka õpetajate palga tõusu, mis on koalitsioonis justkui kokku lepitud. Nüüd selgub, et seal on arvestatud ka erinevate seaduste jõustumisega, mis tegelikult ei jõustu.

Aga me liigume edasi ja me ei pea isegi vajalikuks Riigikogu juhatuse kogunemist, vanematekogu kogunemist. Me oleme lihtsalt nii, ma ei teagi, targad või me oleme sundseisus, sundviskes, kuhu me iseennast oleme pannud. Ma räägin meie-vormis, aga pigem on see valitsuskoalitsiooni pool, kes on seda teinud.

ja vaadata, äkki on [võimalik] mingi poliitiline kompromiss. Eesti keeles on ütlus, et parem hilja kui mitte kunagi. Loomulikult, arutelude aeg oli varem, siis seda vajadust ei nähtud, siis vaadati, et on 61 häält, pole midagi, kõik, mis tuleb, on kuld, koalitsioon lööb templi peale ja opositsioon ärgu kobisegu

siis Vilja Savisaar-Toomast küsis minu käest, kas ma täna ka kõne pean, ja ütles, et ta sellepärast tuligi täna siia. Teine on see, et olukord on päris märkimisväärselt muutunud. Kas on mingi võimalus, et ma saan kõnet pidada, või seda võimalust praeguses formaadis ei ole?

Kell tiksub halastamatult. Paluks seda vahepeal äkki hääletada, et saaks istungi lühendamise osas asja selgeks. Kuna olukord on niigi segane ja keeruline, siis võib-olla otsustab ka koalitsioon ikkagi istungi praegu pooleli jätta. Hea kolleeg, minu jaoks ei ole olukord vähimalgi määral segane. Me hääletame seda ettepanekut enne seda, kui me jõuame lõpphääletuse juurde.Martin Martin Helme, palun! Vabandust! Mul on kaks teemat. Esimene puudutab istungi aja muutmist. Istungi aja muutmise ettepanek meie fraktsioonilt on kell 13.20. Kui nüüd tuleb hääletus ja mõni teine fraktsioon või kas või meie enda fraktsioon tahab kümme minutit vaheaega võtta, siis me läheme lõhki. Me juba oleme lõhki.

väga sisuline juriidiline probleem, mis Riigikogu ees praegu on. Minu arust oleks täiesti põhjendatud Riigikogu juhatuse kogunemine. Head kolleegid, ma ei ava seda sisulist debatti, aga ütlen kaks väga lihtsat ja selget sõnumit. Punkt üks, usaldusküsimusega seotud eelnõu

kavatsust ei olnud. Rahandus ei ole minu kõige tugevam külg, kuid selle juures, kuidas me oleme riigieelarvet menetlenud, torkab ilmselgelt silma rida asju, mis ulatuvad kaugemale ja sügavamale rahandusest kui valdkonnast.

Teil võib olla tunne, et hääletamine toimub nii-öelda meeskonnana ja grupi koosseisus. Kuid see on siiski nimeline. Ajaloo annaalidesse läheb kirja, millised otsused on just teie nimega seotud, kuidas te olete hääletanud. Te kõik teate sama hästi kui mina, et vastutus on alati personaalne, ta on alati olemas. Ta ei pruugi alati realiseeruda, kuid ta on alati olemas. Seda, milliseid otsuseid te täna teete, ma arvan, on nii Eesti inimeste kui ka teie kolleegide kohus kolleegide kohus teile alati meelde tuletada, kus iganes te kokku puutute, debattides, väitlustes ja nii edasi. Seepärast kutsun üles mõtlema selle vastutuse peale. hetk on pingeline ja sellepärast on sobiv rääkida sellest, kuidas see pinge on sündinud. Siin on mitmeid juba kõneks olnud asju, alates mida on ka teledebattides väidetud, et üks pool ei tunnista valimisvõitu. Kulla kolleegid, me ju kõik teame, mis asi on võit ja mis asi on kaotus. Sohiga saavutatud parem tulemus ei ole võit.

Jutt ei ole niivõrd protseduurikast, tehnoloogiast, vaid sellest, mis on valimiste mõte. Kui keegi arvab nii – mul on olnud huvitavaid vestlusi inimestega teine konstruktsioon on selline, et peale valimisi on meil võim, on meil mandaat, siis ei, ka see on vale. Võim on endiselt rahva käes ja mandaat on teil ainult selles ulatuses, mida te lubasite teha. Selle kohta ju rahvas ütles, et te võite teha. Nii et rääkida võidust ei ole asjakohane, ma ütleksin, et see on isegi rumal.

Ja siin me täna oleme. Eelnõude juures torkas silma veel paar, ma ütleksin, mitte väga heast menetlusest ja mitte väga sügavast suhtumisest kõnelevat asjaolu.

"Muudatuse eesmärk on ressursside kokkuhoidmine." Äärmiselt ebaprofessionaalne lähenemine. Muudatuse eesmärk saab olla ainult kõnealuse funktsiooni parem täitmine. Kui seda tehakse ökonoomselt, on see hea, aga mõnikord võib olla vaja sinna isegi rohkem ressursse panna. Asju muudetakse ju selleks, et teha neid paremaks ja ressursside teema saab olla kaasnev mõju. Kui riik on otsustanud, et ta tegeleb mingi küsimusega ja selleks on eraldatud vahendid, siis on äärmiselt koomiline, kui keegi hakkab ütlema, et ma ei hooli sellest, kas see funktsioon on paremini täidetud või mitte, aga ma hakkan nüüd raha kokku hoidma. Kui vahendid on eraldatud,

kõneleja on oma sõnavõtus vaba, selle sisus vaba. Isegi, kui me ütleme, et on tungiv palve, siis see tungiv palve puudutab ju ikkagi seda ettekande sisu. Õnneks see asi lahenes hästi, aga ma arvan, et tulevikus me peaksime korrektsuse mõttes nendest asjadest hoiduma. Viimase punktina tahaksin öelda, et siin on korduvalt räägitud, kuidas kõik otsivad kompromissi. Ma kutsuksin üles, et iga kord, kui keegi kompromissi otsimisest räägib, ta alati ka nimetaks, mis on see tema esimene samm, siis on ka see sisuline külg kompromissi otsimise juures olemas. Soovin kõigile edu ja loodetavasti jõuame tarkade otsusteni. Aitäh! Head kolleegid, minu lauale on saabunud EKRE fraktsiooni ettepanek lühendada tänast istungit kuni kella 13.30‑ni. Peame seda muudatusettepanekut hääletama. Asume selle ettepaneku hääletamise juurde. Siim Pohlak, palun!

Jaa, kuna meil kevadest alates on olnud vaidlus selle üle, et täiendaval istungil saab kohaloleku kontrolli küsida ainult enne hääletust, siis enne kohaloleku kontrolli palun kümme minutit vaheaega. Vaheaeg kümme minutit.V

Head kolleegid! Eesti Reformierakonna võetud vaheaeg on lõppenud ja jätkame täiskogu istungit. Täiendaval istungil on õigus nõuda kohaloleku kontrolli enne hääletust ja kuna EKRE fraktsioon on teinud ettepaneku istungi lühendamiseks, siis on igati asjakohane viia läbi kohaloleku kontroll, mis oli EKRE fraktsiooni soov. Kohaloleku kontroll, palun!

Kohal on 69 Riigikogu liiget, puudub 32. Istung on otsustusvõimeline.Head kolleegid! Panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku lühendada tänast istungit kuni kella 13.30‑ni. Kuna see kellaaeg on möödunud, on siis, kui see [ettepanek] leiab toetust, selle hääletuse järel istung lõppenud. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Head kolleegid! EKRE fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. EKRE fraktsioon on palunud kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll, palun!

Kohal on 69 Riigikogu liiget, puudub 32.Panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu 306. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

ja ühtlasi protseduuriline küsimus on teile see. Te informeerisite parlamenti, et parlamendil ei ole täna mitte mingisugust muud võimalust kui see eelnõu lõpuni menetleda. Vastab tõele, et meil ei ole võimalik eelnõu lugemist katkestada ja ei ole ka võimalust, et algataja võtaks selle eelnõu tagasi. Küll aga kõige lihtsam võimalus oli meil praegu see, et leida ühisosa, ja selles kujunenud olukorras, mis meie kõigi jaoks oli ootamatu, kus president ei kuulutanud välja ühte eelnõu, mis on

muuta oma töö ajagraafikut ja päevakorda. Meie kodu‑ ja töökorra seadus ja kommenteeritud väljaanne ütlevad, et Riigikogul on võimalik jätta küsimusi päevakorrast välja või muuta nende arutamise järjekorda, päevakorda võib täiendada, üldjuhul lõpeb täiendav istung päevakorra ammendumisel, samas on võimalik, et kõigi päevakorras olevate küsimuste arutelu ei jõuta lõpetada. Nii et see võimalus on täiesti olemas ja me saame uuesti kutsuda kokku täiendava istungi. Selleks on nähtud ette lausa eraldi võimalus, on öeldud, et samuti võib täiendava istungi päevakorda võtta küsimusi, mille arutamise eelduseks on mingi kindla asjaolu saabumine.

on palve: arvestage palun neid argumente, et me ei oleks jälle olukorras, kus president on väga keerulises seisus ja saadab riigieelarve seaduse eelnõu siia tagasi. Need võtmed on praegu teie käes. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg! Minule teadaolevalt on Riigikogu esimees kokku kutsunud juhatuse koosoleku, esiteks, ja teiseks, teie soovitavad eesmärgid, mida ma ei jaga, on saavutatavad ka siis, kui te hääletate selle eelnõu vastu. Panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu 306. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Sinu hea kolleeg Jüri Ratas on teinud ettepaneku sellest olukorrast väärikalt väljuda, kokku kutsuda vanematekogu, arutada ja nii edasi. Aga see ettepanek, ma saan aru, on tagasi lükatud. Nüüd on eelarve vastu võetud, pall on presidendi käes. Kahjuks sinust ja Jürist enam midagi ei sõltu, mis on kahetsusväärne. Millal see vanematekogu siis kokku tuleb? Aitäh, hea kolleeg! Nagu ma informeerisin, minule teadaolevalt on Riigikogu esimees kokku kutsunud juhatuse koosoleku,

parlamendiliikmete suhtes ja erinevate ettepanekute suhtes, mis on tehtud. Kui Riigikogu juhatuse liige Jüri Ratas pakkus välja Riigikogu juhatuse või vanematekogu kogunemise, siis ta tegi seda samadel kaalutlustel, nagu mitmed Riigikogu liikmed enne teda, et arutada 2024. aasta riigieelarve eelnõu edasist menetlemist.

See on paras farss ausalt öeldes. Kui tehakse ettepanek koguneda, mõtteid vahetada, et aru saada, mis need käigud on, mis see juriidiline hinnang on, aga seda lihtsalt eiratakse, ignoreeritakse, siis see on parimal juhul lugupidamatu, et mitte öelda nahaalne Riigikogu juhtimise viis. Austatud

absoluutselt mitte. Aga ükski inimene pole lõpuni halb. Ma pean teid kiitma eilse tegevuse eest, kui ma juhtisin tähelepanu sellele, et riigieelarve menetlemisel ei olnud toodud siia

trükitud varianti praegusel hetkel siin tagaseina ääres ei ole. Mul on väga tõsine palve, juhindudes teie eilsest tegevusest probleemi lahendamisel, paluks ikkagi mõned lepingu

Maris Lauri, palun! Tegemist on dokumentidega, mis pole mõeldud avalikuks kasutamiseks, ja olukorras, kus need dokumendid võivad minna siit saalist jalutama, ma leian, et see ei ole kohane. Riigikogu liikmetel on dokumentidele ligipääs olemas, kui nad seda soovivad. Aitäh! Nüüd rahandusminister, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Esitatud eelnõuga anname Euroopa Investeerimispanga EU4U fondile riigigarantii 10 miljoni euro ulatuses Ukraina ülesehitamise toetamiseks. Fondis osalevad Euroopa Liidu riigid, Euroopa Komisjon ja teised huvitatud partnerid. Fond toetab Ukraina kriitilise tähtsusega infrastruktuuri, koolide, haiglate, energeetika, joogivee‑ ja kanalisatsioonisüsteemide, transpordi, digitaalse ja küberturvalisusega seotud võimekuse taastamist ja suurendamist ning samuti erasektorit.Ukraina ise on hinnanud, et kõige rohkem on Euroopa Investeerimispanga fondi abi vaja, taastamaks ettevõtteid ja töökohti ning infrastruktuuri. Ukraina tugev toetamine on üks Eesti ja Euroopa Liidu peamisi prioriteete. Tehes seda ühiselt koos teiste riikidega, vähendame Ukraina enda halduskoormust erinevate doonoritega suhtlemisel ning saame kasutada Euroopa Investeerimispanga finantskompetentsi. Koostöös teiste Euroopa Liidu riikidega saab meie panus mõjukamaks, see võimendub. Euroopa Investeerimispank saab toetada suuremaid projekte, mis on hädavajalik, vaadates Vene agressiooni põhjustatud pidevaid purustusi Ukrainas.Euroopa Investeerimispank on Euroopa Liidu liikmesriikide pank, mis ei saa vastavalt põhikirjale väljaspool oma liikmesriike kõrge riskiga laenutegevust ellu viia ilma täiendavate garantiideta. Pank on Ukrainaga koostööd teinud juba 15 aastat ning rahastanud Ukraina projekte 7 miljardi euro ulatuses. Sõja algusest on pank aidanud Ukrainal 1,7 miljardi euro ulatuses parandada või taastada kriitilise tähtsusega infrastruktuuri. Rahastuse ootel on projekte 2 miljardi euro väärtuses. Ukraina vajadusi ainuüksi 2023. aastal on hinnatud vähemalt 14 miljardi euro suuruseks. EIB abistab laenudega Ukrainat, püüdes sealset majandus‑ ja finantsolukorda stabiliseerida.Head Riigikogu liikmed! Eestile toob otsusega nõustumine kaasa vajaduse olla valmis katma lepingute alusel kulusid maksimaalselt 10 miljoni euro ulatuses kuni aastani 2065. Garantii andmisega kaasnevad nii halduskulud, mida Eestil tuleb tasuda garantii haldajale, kui ka võimalikud likviidsusmeetmete kasutamisega kaasnevad intressikulud. Kuid kõik kulud on arvestatud maksimaalse garantiisumma sisse. Juhul, kui Ukraina jääb hätta laenude tagasimaksmisega, kaasnevad garantiinõuetega seotud kulud. Ukraina on siiski ka sõjaolukorras oma väliskohustusi järjekindlalt täitnud. Ukraina ees avanev Euroopa Liidu liikmesuse perspektiiv, isegi kui [liikmesuseni läheb] aastaid, lisab täiendavat kindlust, et Ukraina suudab oma laenukohustusi teenindada.Garantii andmine Euroopa Investeerimispangale on rakenduslikult tõhus lahendus, sest Eesti ei pea tegema otsemakseid ega koostama lepinguid Ukrainaga ja tagatise sissenõudmine toimuks vaid siis, kui Ukraina jätab maksukohustuse täitmata ning ühine eraldisfond on ammendunud. Garantii andmine toetuse asemel võimaldab meil hajutada kulusid tulevikku, olles samal ajal solidaarne teiste riikidega Ukraina toetamisel ja toetades Ukrainat kohe praegu ehk ajal, mil seda toetust on kõige rohkem vaja. Austatud Riigikogu liikmed, palun seda eelnõu toetada. Aitäh! Aitäh, lugupeetud minister! Küsimused. Martin Helme, palun! Aitäh, lihtne, täiesti lihtne küsimus. See on nüüd kolmas eelnõu, mille valitsus toob sellel sügisel Riigikokku, kus suurusjärgus 10 miljonit antakse Ukrainale, kas näiteks intresside kustutamisega või laenu andmisega, ka arengupangas osaluse suurendamine oli sellega seotud, praktiliselt 30 miljonit. Samal ajal istub valitsus nädalate kaupa ja ei leia 8 miljonit Eesti õpetajatele. Kas teie meelest on see normaalne prioriseerimine? Aitäh! Aitäh! Esiteks räägime me praegu riigigarantii andmisest. Nii nagu ma ka oma kõnes ütlesin, ma usun, et vähemalt enamus siin saalis loodab, et Ukraina selle sõja võidab, täidab oma kohustused ja see garantii ei realiseeru. Aga et Ukraina saaks selle sõja võita, et inimesed saaksid endale seal elamisväärseid tingimusi luua, et Ukraina majandus saaks nendes keerulistes oludes hakkama ja sõjapurustused likvideeritud, on vaja seda abi praegu anda.Riigieelarves, mille me vastu võtsime, oleme me samuti õpetajate palkadeks raha leidnud. Eelarves oli [selleks] ligi 24 miljonit, lisaks tuleb haridusministeeriumist 8 miljonit juurde. Ehk me peame tegelema

Aga ometi me nüüd näeme sellist olukorda, kus meil ei ole raha isegi omaenda rahva ees seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, sellest hoolimata leitakse raha teiste riikide kohustuste garanteerimiseks. Mina sellist lähenemist põhimõtteliselt õigeks pidada ei saa.

Mina sellist riskianalüüsi näinud ei ole, teie selgitustes seda ka kuulnud ei ole. See kõik on pigem selline hinnanguline, et me kõik loodame, et Ukraina võidab selle sõja. No üks asi on lootus, teine asi on see, mis realistlik on või mis ei ole. Aitäh! Mina küll usun, et Ukraina võidab selle sõja ja et me peame selle nimel pingutama, erinevalt teist, kes selle praegu kahtluse alla seadis, mis minu jaoks on üllatav. Mõjud ongi seletuskirjas sel määral kirjeldatud, et kui need kohustused suudetakse täita selle ühise fondi siis mingeid kohustusi riigile ei kaasne. Kui seda teha ei suudeta, siis need kohustused võivad tekkida. Me keegi ei tea lõpuni, kuidas see läheb.

garantiide väljanõudmine ei realiseeru. Ehk iga meie enda samm, iga meie tehtud otsus Ukraina toetamiseks seda võimalust suurendab. Austatud minister, head kolleegid, ma võtan vahele Kalle Grünthali protseduurilise küsimuse, võib-olla on see dokumendiga seotud. Palun, Kalle Grünthal!

ütlesite, et kes tahavad, need ajavad käed püsti ja need saavad selle. Sellisel juhul ma kiidaks teid jälle edasi, muidu ma olen sunnitud oma kiituse tagasi võtma. Aitäh, hea kolleeg! Mina juhatajana ei taha küll teha ühtegi takistust ühegi dokumendi kättesaamiseks, välja arvatud siis, kui seadus seda ei luba või ei võimalda.

Aitäh! Siin käib praegu debatt, kas kulutada eelkõige Ukrainale või kulutada eelkõige Eestile, ajal, kui rahandusminister ise on kõigile Eestis öelnud, et meil raha ei ole.

Aga pean tunnistama – me harva oleme ühel nõul, aga praegu me oleme küll ühel nõul –, et jah, ka mina olen väga seda meelt, et tuleks riigikorraldust, riigivalitsemist tõhusamaks muuta.

kuskilt oleks võimalik see teada saada? Ma usun, kuna saadikud on oma otsustes vabad, siis võib-olla ka mõni Eesti 200 või Reformierakonna saadik seda numbrit kuuldes otsustab, et võib-olla ikka ei tasuks seda garantiid anda. See on ju oluline info. Absoluutselt nõustun teiega. Aga tegemist on esimese lugemisega, nii et ma arvan, et teiseks lugemiseks, kui me jõuame lõpphääletuse juurde, on kindlasti see number ka teada, kindlasti varemgi juba. Nii et igati kohane küsimus. Kuna järgmist küsijat taas ei ole – ma nime ei hakka nimetama –, siis Henn Põlluaas, palun! Aitäh!

mida arvestatakse iga päeva eest. Siin on veel kirjas mingisugune €STR, mida ma välja ei loe, mis lisandub sellele 2%‑le. Ma ei tea, mis see tähendab. Aga väike arvutus: see on 200 000 eurot päevas, 1 miljon viie päevaga, 6 miljonit ühes kuus, 72 miljonit aastas.

siis ei ole meil mingit ettemaksu. Ehk kui ühel hetkel need riskid realiseeruvad, siis me peame oma garantii ulatuses oma kohustusi katma. Aitäh!

Eesti panus, see 10 miljonit garantiina, on võrdlemisi väike, kogu selle fondi maht on oluliselt suurem. Loomulikult võtab see maksete tegemine neil aega. Küll usun ma sellesse, et kui meil õnnestub Ukrainat toetada ja Ukraina sõja võidab, siis ju ta ikka oma laenud ise tagasi maksab, eriti need, mis on seotud sõja ja sõjakahjudega. Aitäh! Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Loomulikult viivised mõjutavad meid, see ei olnud teil mingisugune jutt. Aga selle fondi halduskulud on 2,94%,

mida me oleme nõus maksma, sellele fondile maksma 17 220 000 eurot. Kas te peate seda tõesti normaalseks või? või? Aitäh! Ei, me ei pea seda maksma. See on kogu selle fondi halduskulu ja meie anname 10 miljoni euro suuruse garantii. Lisaks sellele ei maksa me neid kulusid. Aitäh!

või pangal tekib mis tahes muud liiki kahju. See nõue või vastus seoses fondi mitterahalise osalise sektsiooniga, mida ei ole võimalik muul viisil panustajalt sisse nõuda – rääkige see lahti, palun!

Sellepärast ma küsin teilt veel kord: kas te põhimõtteliselt peaksite õigeks seda, et kui me võtame riigile käendusi 10 miljoni euro ulatuses või suuremates summades, siis selle taustaks on reaalne ratsionaalne riskianalüüs, millest nähtub see, kui tõenäoline on, et riskid realiseeruvad? Aitäh! Aitäh! Jah, kohustusi võttes tuleb alati riske hinnata. Aga me ju kõik saame aru, et praegune riskihinnang on see, et kui Ukraina sõja võidab,

juhuks ütlen veel, et me ei anna praegu mingit raha, me anname lihtsalt garantii, me ei anna kuskile mingit raha. Me anname garantii, et juhul kui Ukraina oma laene ei tagasi ei maksa, siis meie peame neid sellises mahus Aitäh, lugupeetud minister! Rohkem teile küsimusi ei ole. Küll on kaks küsimust istungi juhatajale. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh! Te juba lasite ministri ära ja ega ta ei saagi vastata. Tegelikult rahandusministrina ta peaks ju teadma, et ka garantii on riigieelarve mõistes ju riigile kohustus. Selles mõttes see jutt, kõik, mis ta siin rääkis, oli tegelikult üks

Aitäh! Kahjuks pidin ka eelmisel istungil teilt küsima ministri käitumise kohta. Nüüd on täpselt samamoodi. Kui mina loen ette eelnõu seletuskirjast, mille on valitsus meile

10 miljonit välja ei maksa, siis minister ütleb, et ei, see kõik ei puuduta meid. No kuidas ei puuduta, kui see on siin must valgel kirjas? Ma ei saa aru, kuidas on võimalik, et minister tuleb siia ja kas ei ole kursis asjadega või siis keeldub selgitust andmast. Mil kombel ja miks ja kuidas see meid ei puuduta, kui lepingus on niimoodi kirjas? Minu meelest on see parlamendi

Aga ma jõudsin vahepeal lahti võtta meie kodu‑ ja töökorra. Selle § 76 ütleb, et ei ole [vaja] Riigikogu enamust, vaid on niimoodi, et Riigikogu täiendaval istungil on Riigikogu otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Riigikogu koosseisust ehk ütleme, et 51.

Vabandust, väga vabandan! Ma juba kolmandat korda unustan ära kaasettekande, seda läbi oma juhatamise ajaloo, mis on küll väga lühike, nii et seda suurem viga. Palun kaasettekandeks Riigikogu kõnetooli rahanduskomisjoni liikme Maris Lauri. Palun, juhtivkomisjoni ettekanne! Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon on nimetatud otsuse eelnõu arutanud oma istungil kolm korda.

kas 10 miljoni suuruse garantii sees on halduskulud ja intressikulud, ja vastus oli, et jah, nagu ka siin vastuses küsimusele kuulsime. 6. novembril langetas komisjon järgmised otsused: teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 15. novembril, see otsus võeti vastu konsensuslikult, määrata juhtivkomisjoni esindajaks Maris Lauri, konsensuslikult, ja tehti ettepanek lugemine lõpetada, selle poolt oli 7 komisjoni liiget ja vastu oli 2 EKRE esindajat. Komisjon kogunes ka 4. detsembril, tulenevalt sellest, et eelnõu arutelu oli täiskogus toimumata ja algselt kavandatud muudatusettepanekute tähtaeg, mis oli 29. novembril, oli mööda saanud. Komisjoni esimees osutas sellele, et eelnõu jõustamisega on kiire, andmine] aitab kaasa Ukraina makromajandusliku stabiilsuse tagamisele, need teemad on prioriteetsed ja Ukraina olukorrast sõltub ka Eesti julgeolek. Selle tõttu tehti ettepanek määrata uus muudatusettepanekute tähtaeg, kui eelnõu istungile jõuab. See oli konsensuslikult tehtud otsus, muudatusettepanekute tähtajaks määrati reede, 8. detsember kell 15.

Sai taas osutatud sellele, et eelnõu kiire menetlus on oluline, et Eesti saaks koos teiste riikidega

muutub meil keerulisemaks selle töös osaleda. Seetõttu tuleks siiski teha kõik selleks, et Eesti ühineks võimalikult kiiresti.

kiire finantsabi andmise eesmärk on ju see, et hoida Ukraina riik sõja ajal toimivana, taastada kriitiline infrastruktuur ja tagada avalikud teenused kohalikele elanikele. Kui Ukraina

Aitäh! Jah, on jah põhimõtteline erimeelsus.

Noh, aga siis otsustasime, et tegelikult ei teeni, et me kingime need intressitulud lihtsalt ära. Oleme andnud laenu ka Ukrainale, pidime sealt pealt ka intressitulu teenima, aga siis otsustasime, et me ei tahagi seda intressitulu, me jätame selle välja võtmata.

No võib-olla võidab, võib-olla ei võida. Loomulikult me kõik soovime, et Ukraina võidaks sõja, loomulikult me kõik soovime, et ta saaks oma territooriumid tagasi. Kõik me teame, kui tähtis see on.

Aga isegi kui Ukraina võidab sõja, siis pole meil ju mingit kindlust, et ta on võimeline midagigi oma võlgadest tagasi maksma. See riik on ju täiesti purustatud, see on maatasa pommitatud, energiasüsteemid ja taristu on maatasa pommitatud, 10 miljonit inimest on ära läinud, pool miljonit inimest on ära tapetud. 2066. aastani me peame uskuma, et ta on võimeline oma laenukohustusi ja igasuguseid muid finantskohustusi täitma. No ei usu ju. See ei ole tegelikult usuküsimus, see on riskide hindamise küsimus. Neid riske ei ole adekvaatselt hinnatud. Meie leiame, täiesti selgelt leiame, et kõigepealt tuleb hoolitseda omade eest, ja kui jääb raha ja võimalusi üle, siis hoolitseme võõraste eest. Omade eest tänane valitsus ei hoolitse, Eesti inimeste eest tänane valitsus ei hoolitse. Virutab aga uue kirvega, iga päev virutab mingi uue kirve selga: maksutõusud ja mingid kärped. Aga näe, iga mõne kuu tagant leiab 10 miljonit tagataskust, et võõrastele anda. Me ei ole põhimõtteliselt nõus selle lähenemisega, selle tõttu teeme ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata.

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Kaks asja. Esiteks on üpris kummaline, kui endine rahandusminister ei tee vahet otsestel kuludel, [mida tehakse] riigieelarvest, ja garantiidel. Garantiid on teatavasti finantskohustused, mis ei ole otseselt kulud. Garantiiks minev summa ei ole see, mida oleks võimalik kasutada jooksvateks kuludeks. esiteks paistab siit välja sügav ebakompetentsus.Teiseks. Meil on Eestis olnud alati konsensus selles, et me seisame [Ukraina] eest, või vähemalt on tundunud, et on konsensus. Reaalsus on muidugi alati teine olnud, alati on olnud neid, kes on olnud Ukraina vastu. Me teame, miks me oleme Ukraina poolt ja miks me teda toetame: toetades Ukrainat, toetame me tegelikult ka Eestit, me toetame euroopalikkust, me toetame enda püsimajäämist.Idanaabrid, kelle propagandiste armastavad tsiteerida nii mitmedki EKRE liikmed, ütlevad, et meie oleme järgmised. Selle tõttu on valus kuulda siin Riigikogu saalis, kui kaheldakse selles, et Ukraina on võimeline võitma. Jah, selle võidu nimel tuleb väga palju pingutada, tuleb pingutada ka meil. Üks pingutus on ka see eelnõu, otsuse eelnõu. Ka need teised eelnõud, mis seisavad EKRE

Aga eks see ole igaühe valik. Mina loodan, et siin Riigikogu saalis on nii palju riigimehi, et me selle eelnõu ja ka teised, mis [praegu] seisavad, võtame vastu. Tõesti, kui on neid, kes arvavad, et seda ei ole vaja, ausalt öeldes on mul tunne, et nendega ei ole siis ka midagi rääkida. Aitäh! Aitäh! Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel Tanel Kiik, palun!

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon on kindlasti seisukohal, et Eesti peab jätkama Ukraina toetamist, seda nii majanduslikus vaates, sõjalises vaates, diplomaatilises vaates kui ka erinevate laenugarantiide andmisel. Nii et seda konkreetset otsuse eelnõu Keskerakonna fraktsioon kahtlemata oleme loomulikult seda meelt, et me peaksime oluliselt aktiivsemalt hoidma ja toetama ka Eestimaa elanikke. Aga ma ütleksin, et neid kahte asja omavahel vastandama hakata või öelda kuidagi niimoodi, et üks tuleb teise arvelt, on väga ohtlik. See ei ole õige. Ehk see, et riigieelarvega koalitsioon minu hinnangul ei toeta piisavalt Eestimaa elu, Eestimaa inimesi, ei tähenda kuidagimoodi, et me peaksime nägema selles tonti, nagu see toimuks seetõttu, et Eesti Ukrainat toetab. Nii see ei ole.

Täpselt nii nagu Keskerakonna juhitud ja tema osalusega valitsused on toetanud Eestimaa elanikke nii erakorraliste pensionitõusude, maksupoliitika kui ka näiteks tervishoiu lisarahastusega, siis sama suunda ja sama seisukohta toetame ka opositsioonis olles. Meie poliitika on järjepidev ja seisukoht on küll väga ühene, et mõlemad on meie riiklikes huvides, elulistes huvides: nii see, et Ukraina võidaks sõja Venemaa vastu ja Eesti igakülgne tugi Ukrainale jätkuks, kui ka see, et mis tahes koalitsioon, mis on Eesti riigis võimul, saaks aru, et Eestimaa elanike toetamine rahvastiku‑ ja majanduskriisi ajal on täpselt samamoodi vältimatult vajalik. Nii et me toetame mõlemas suunas, toetame siis, kui valitsus tuleb ettepanekuga aidata Ukrainat, ja tuleme kindlasti appi siis, kui valitsus tuleb ettepanekuga tõsta erakorraliselt pensione ja suunata lisaraha tervishoidu

et Ukraina sõda on sellises faasis, kus mingid asjad, mille kohta alguses arvati, et nad on iseenesestmõistetavad, ei pruugi seda olla, ja samuti ei pruugi võit olla iseenesestmõistetavus.

et me oleme Ukrainat aidanud rohkem kui keegi teine. Meil saab praegu peavarju üle 100 000 inimese, kellega me jagame samu ressursse, ja me oleme riigina juba nii-nii palju teinud. See on see, millele me kogu aeg üritame siin tähelepanu juhtida, mitte see, mitte see, mida eelkõneleja nii-öelda propagandistlikult väitis, üritades siin jälle malakat viibutada. Aitäh! Aitäh! EKRE nimel on küll vastusõnavõtt tehtud, aga võtan viimase vastusõnavõtu. Varro Vooglaid, palun!

otsese toetuse või garantii näol, mis väga suure tõenäosusega muutub varsti ka sissenõutavaks, ei tule raha arvelt, mida saaks kasutada meie omaenda inimeste heaolu tagamiseks? Lõppude lõpuks on riigieelarve üks tervik, seal on üks summa, mida saab kasutada üheks, teiseks või kolmandaks. Loomulikult on need alternatiivsed valikud. Kui kulutad raha ära ühe peale, siis sa ei saa seda raha kulutada teise peale. Nii lihtne see asi ongi. Mis puudutab opereerimist lootusega, siis

Aga meile on laekunud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepanek eelnõu 336 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume selle hääletuse ettevalmistamise juurde. Helle-Moonika Helme, palun!

Kohal on rohkem, aga registreerus 66 Riigikogu liiget, puudub 35. Täiendav istung on otsustusvõimeline. Panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Riigigarantii andmine Euroopa Investeerimispangale Ukraina ülesehitamise toetamiseks" eelnõu 336 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu 310 teine lugemine.

Lugupeetud istungi juhataja! Austatud ametikaaslased! Eelnõu kohaselt pikendatakse alates järgmise aasta 1. jaanuarist kuni 110 kaitseväelase kasutamise tähtaega Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ameerika Ühendriikide juhitaval rahvusvahelisel sõjalisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve kuni järgmise aasta 31. detsembrini. Valitsus esitas selle eelnõu 9. oktoobril ja eelnõu esimene lugemine toimus siin 7. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 20. novembriks ei esitatud eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut. Eelnõu ei vajanud ka juhtivkomisjoni keelelisi täpsustusi. Riigikaitsekomisjon lisas eelnõu teksti ühe normitehnilise täpsustuse, viite Riigi Teatajale. Juhtivkomisjoni menetluslikud otsused ja ettepanekud on järgmised. Riigikaitsekomisjon otsustas 16. oktoobri istungil konsensuslikult, et kui esimene lugemine lõpetatakse, siis tehakse ettepanek võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda käesoleva aasta 6. detsembriks. Sellise massiivse

võimalikult laiapindselt ja konsensuslikult. Aitäh! Üks hetk. Küsimusi? Küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta muudatusettepanekuid esitatud ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 310 lõpphääletus. Asume hääletust ette valmistama. Helle-Moonika Helme, palun!

EKRE fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu 310. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 66 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. Meeldiv konsensus. Eelnõu 310 on otsusena vastu võetud. Nüüd annan juhatamise üle kolleeg Jüri Ratasele.

konsensust. Kas ma saan millestki valesti aru? Konsensuslik otsus on siis, kui ei toimu hääletust, aga kui toimub ikkagi hääletus, siis on selle otsuse poolt täpselt need, kes selle poolt hääletasid. Või saan ma valesti aru? Aitäh! Te ütlesite oma küsimuse alguses väga õigesti, et juhataja vahetus. Ma ei hakka teise juhataja sõnu siin interpreteerima. Tuleb tema käest küsida. Jah, Varro Vooglaid, palun! Aga mul on siis selline abstraktne küsimus, üldsegi mitte praeguse olukorraga seotud. Kas konsensuslik otsus on siis, kui otsus langetatakse ilma hääletuseta, või loetakse ikkagi konsensuslikuks otsuseks seda, kui toimub hääletus, millest võtab osa üksnes osa saadikuid, teised mitte? Kuidas see konsensus ikkagi Riigikogu täiskogu istungitel otsuste langetamisega seonduvalt

Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Arutluse all oleva eelnõu alusel pikendatakse 2024. aasta lõpuni kuni kolme Eesti sõjalisest vaatlejast kaitseväelase kasutamise tähtaega ÜRO rahuvalveoperatsioonil UNTSO Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist käesoleva aasta 4. detsembri istungil ning kiitis konsensuslikult heaks eelnõu teise lugemise teksti ja seletuskirja. Riigikaitsekomisjon otsustas 4. detsembri istungil konsensuslikult, et tehakse Riigikogule ettepanek eelnõu teine lugemine lõpetada ning viia läbi eelnõu lõpphääletus. Aitäh! Aitäh! Kas on küsimusi? Küsimusi ei ole. Ma tänan. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita.

Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahuvalveoperatsioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu 311 otsusena vastu võetud.

Lugupeetud istungi juhataja! Austatud ametikaaslased! Eelnõu kohaselt pikendatakse alates 2025. aasta 1. jaanuarist Kaitseväe kasutamise tähtaega Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis kuni järgmise aasta Iraagis kuni järgmise aasta 31. detsembrini ning vähendatakse Kaitseväe isikkoosseisu sellel missioonil kuni kolme kaitseväelaseni.

Muudatusettepanekuid ei olnud, eelnõu ei vajanud juhtivkomisjoni keelelisi täpsustusi. Riigikaitsekomisjon otsustas 16. oktoobri istungil konsensuslikult, et kui eelnõu esimene lugemine lõpetatakse, siis tehakse ettepanek võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda käesoleva aasta 6. detsembriks. Paraku oleme massiivse obstruktsiooni tõttu siin, kus me oleme, täna, 8. detsembril. Riigikaitsekomisjon otsustas 4. detsembri istungil konsensuslikult, et tehakse Riigikogule ettepanek ka eelnõu teine lugemine lõpetada ja viia läbi eelnõu lõpphääletus. Palun toetada seda eelnõu võimalikult laiapindselt. Tänan! Aitäh! Teile on küsimus Jürgen Ligilt. Palun! Aitäh! See küsimus ei ole päris komisjonile, aga äkki leiate võimaluse kommenteerida. Teie enda erakonna liikmed loovad kogu aeg sõnumit, nagu Riigikogu töötaks ja kõik toimiks. Teie sõnavõtud õnneks seda ei kinnita. Kas te ütleksite välja komisjoni seisukoha, kas see on normaalne olukord, et meil kõik selliselt lohiseb,

Aitäh! Siin mõningad, tõepoolest, koalitsioonipoliitikud on tulnud minu juurde ja öelnud, et mis sa siin neid vaheaegu võtad, me tahame ära koju minna. Aga vaadake, kuna riigieelarve, mis nüüd sai vastu võetud, võib tekitada seda, et paljudel Eesti inimestel võib-olla ei olegi enam kodu (Naer saalis.

Austatud juhataja! Head kolleegid! Eelnõu esitas Vabariigi Valitsus käesoleva aasta 9. oktoobril. Eelnõu esimene lugemine lõpetati käesoleva aasta 8. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, käesoleva aasta 20. novembril kella 10.05‑ks ei esitatud eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut.

on järgmised. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist käesoleva aasta 4. detsembri istungil ning kiitis konsensuslikult heaks eelnõu teise lugemise teksti ja seletuskirja. UNIFIL‑i näol on tegemist rahuvalveoperatsiooniga, mis loodi ÜRO resolutsioonidega 425 ja 426 1978. aastal. ÜRO liikmesriigina panustab Eesti julgeoleku tagamisse kriisipiirkondades, nii et täiesti õigustatud eelnõu. Juhtivkomisjoni menetluslikud otsused ja ettepanekud. Riigikaitsekomisjon otsustas 16. oktoobri istungil konsensuslikult, et kui eelnõu esimene lugemine lõpetatakse, siis tehakse võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda käesoleva aasta 6. detsembriks. Riigikaitsekomisjon otsustas 4. detsembri istungil konsensuslikult, et tehakse Riigikogule ettepanek eelnõu teine lugemine lõpetada

enam ollagi kodu, kuhu minna, põhjustas koalitsioonisaadikute hulgas palju nalja ja naeru, siis selleks, et nad saaksid oma empaatilise sisekaemusega edasi tegeleda, ma võtan ka nüüd kümme minutit vaheaega.

Aitäh, austatud Riigikogu istungi juhataja! Austatud kolleegid! Ka selle eelnõu esitas Vabariigi Valitsus käesoleva aasta 9. oktoobril. Eelnõu esimene lugemine lõpetati käesoleva aasta 8. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, käesoleva aasta 20. novembril kella 10.05‑ks ei esitatud eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut. Eelnõu tekstis ei teinud ka juhtivkomisjon keelelisi täpsustusi.Eelnõu kohta käivad riigikaitsekomisjoni konsensuslikud menetluslikud otsused on järgmised. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist käesoleva aasta 4. detsembri istungil ning kiitis konsensuslikult heaks eelnõu teise lugemise teksti ja seletuskirja.

Hea ettekandja, ma tänan teid. Teile küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Ei soovita. Juhtivkomisjoni palve on, et viiksime täna läbi ka lõpphääletuse. Alustame lõpphääletuse ettevalmistamist. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Kuna ettekandja ütles, et NATO kollektiivkaitse on ülimalt oluline, aga osa saadikuid jooksis siit ruttu minema, siis et vaadata, kas nad on koju läinud või ikka hoolivad NATO kollektiivkaitsest, ma paluksin kohaloleku kontrolli. Aitäh,

Aga teie soov on ju kohustuseks, te olete fraktsiooni esimees. Kui viis minutit vaheaega, siis tuleb viis minutit vaheaega võtta. Jürgen Ligi, protseduuriline küsimus,

ja sellest tulenevalt Helle-Moonika Helme soovis kohaloleku kontrolli, mina soovisin siis ka viis minutit vaheaega. Aga kui te hääletusprotseduuri ei olnud alustanud, siis ma võtan oma ettepaneku tagasi. Aitäh! Alustasin küll, hääletusprotseduuri ma alustasin. Ma ütlesin, et me läheme hääletuse juurde, mis tähendab seda, et sellele järgneb saalikutsung

ma ei tea, kas see vastab tõele, te ei vastanud talle –, et kohaloleku kontrolli ja vaheaega küsitakse korraga. Mina küsisin ainult kohaloleku kontrolli, ma ei plaaninud vaheaega võtta. Kumb siis on?

juhitav riikide tahtekoalitsioon. Eelnõuga kinnitab Eesti valmisolekut jätkata panustamist ühendekspeditsiooniväe valmidusse samamoodi nagu käesoleval aastal kuni 24 kaitseväelasega.

Kas te vahepeal arutasite seda põhiseaduslikku probleemi, kas siin on vastuolu põhiseadusega või ei ole või kas peaks mingeid eksperte veel kaasama, et seda paremini hinnata? Või see küsimus enam tähelepanu ei pälvinud? Aitäh Aitäh selle küsimuse eest! Riigikaitsekomisjon ei näinud vastuolu põhiseadusega. Hea ettekandja, ma tänan teid. Rohkem küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Mida ei soovita, seda ei soovita, neid ei ava. Juhtivkomisjoni seisukoht on, et tuleb viia läbi lõpphääletus.

on soovinud koju minna. Aga kuna eelmise päevakorrapunkti juures selgus, et Reformierakond siiski ise tahab vaheaegu võtta ja ju neil on mingi sisekaemuslik tagamõte, siis ma tulen neile appi ja võtan ise ka praegu kümme

Tulemusega poolt 66, vastu 1, erapooletuid ei ole, on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu 315 otsusena vastu võetud.

Kalev Stoicescu. Palun! Suur tänu, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Kõigepealt ma ütleksin seoses eelnõudega 314 ja 315, et mul on siiralt kahju, et otsus ei olnud konsensuslik. see ole igaühe südametunnistuse ja poliitiliste veendumuste küsimus. Poolt hääletanud ilmselt soovivad, et Pika Hermanni tornis lehviks ikkagi sinimustvalge lipp.Vabariigi Valitsus esitas kõnealuse eelnõu käesoleva aasta 9. oktoobril ja eelnõu esimene lugemine lõpetati käesoleva aasta 8. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, käesoleva aasta 20. novembril kella 10.05‑ks ei esitatud eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut. Eelnõu ei vajanud juhtivkomisjoni keelelisi täpsustusi, mistõttu sisuliselt on tegemist eelnõu esimese lugemise tekstiga. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist käesoleva aasta 4. detsembri istungil ning kiitis konsensuslikult heaks eelnõu teise lugemise teksti ja seletuskirja.Juhtivkomisjoni menetluslikud otsused ja ettepanekud on järgmised. Riigikaitsekomisjon otsustas käesoleva aasta 16. oktoobri istungil konsensuslikult, et kui eelnõu esimene lugemine lõpetatakse, siis tehakse ettepanek võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda käesoleva aasta 6. detsembriks. Aga siin me oleme nüüd, 8. detsembril.

sellest eelnõust ja võib-olla ka teie ettekandest tundub, et küsimusi ikkagi on. Jürgen Ligi, palun! Aitäh! Jah, ega ei ootaks, et küsimusi tekib, aga kuna te tegite selge vihje, siis peaksite

tõepoolest, mina hääletasin sellele eelnõule vastu. Aga sellel ei ole midagi pistmist sellega, milline lipp lehvib Pika Hermanni tornis. Loodetavasti lehvib seal ikka sinimustvalge lipp. Aga see on seotud tõsiasjaga, et meie oma ametivandes ütlesime nõnda: "Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale." Minu hinnangul on see otsus selgelt põhiseadusega vastuolus, sellepärast et põhiseaduse § 128 kohaselt otsustab Kaitseväe kasutamise Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Riigikogu,

Vabandust, rahu saalis! Hea ettekandja, teil on võimalus vastata. Kui ei soovi, siis ei soovi. Ei soovi. Selge. Kas on veel küsimusi? Küsimusi ei ole. Ma tänan teid, aitäh! Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Juhtivkomisjon on palunud viia läbi eelnõu 316 lõpphääletus.

Riigikaitsekomisjon otsustas konsensuslikult, et Riigikogule tehakse ettepanek eelnõu teine lugemine lõpetada ning viia läbi eelnõu lõpphääletus. Aitäh! Teile on ka küsimus, vähemalt üks. Varro Vooglaid, palun! Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud komisjoni esindaja! Ma küsin nüüd teie käest seda. Kas ma saan õigesti aru, et kui Riigikogu selle otsuse vastu võtab, siis sellele toetudes on põhimõtteliselt võimalik viia näiteks USA juhitava operatsiooni raames Eesti Ukrainas sõtta Venemaaga ja seda siis juba vaid valitsuse otsusega, see tähendab, ilma et Riigikogul oleks sõnaõigust? Toonitan, et ma ei räägi mitte asjade sellise käigu teostumise tõenäosusest, vaid selle põhimõttelisest võimalikkusest. Kui see nii on, siis minu hinnangul on see selgelt vastuolus põhiseaduse §‑ga 128, mille kohaselt Riigikogu peab otsustama Eesti kaitseväe kasutamise rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel. Aga kas ma saan õigesti aru, et see põhimõtteliselt on tõesti nii? Aitäh,

riigikaitseseadus sätestab, et Riigikogu otsuse alusel annab Kaitseväele korralduse alustada esmakordset osalemist rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Vabariigi Valitsus, aga võttes arvesse Riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukohta. Ehk riigikaitsekomisjon nagu ka kõik teised alatised komisjonid Eesti Riigikogus on selline koht, kus on igast fraktsioonist esindaja olemas.

Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Ma täpsustan oma küsimust. Te osutasite sellele, et valitsus langetab selle otsuse, aga küsib ka riigikaitsekomisjoni arvamust. Kuid see on ju siis tõepoolest ainult arvamus.

Aitäh, Varro, selle küsimuse eest! Ma arvan, et ükskõik, milline valitsus Eesti Vabariigis on, ta võtab kõikide Riigikogu alatiste komisjonide arvamust väga tõsiselt ja sellega ka arvestab. Aitäh,

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval

Austatav istungi juhataja! Head ametikaaslased! Selle Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni peamine eesmärk on ÜRO relvaembargo rakendamine Liibüa suhtes ning illegaalse naftaekspordi tõkestamine Liibüast, Liibüa piirivalve ja mereväe väljaõpe ning inimkaubanduse tõkestamine. Riigikaitsekomisjon otsustas 16. oktoobri istungil konsensuslikult, et et kui eelnõu esimene lugemine siin saalis lõpetatakse, siis tehakse ettepanek võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda 6. detsembril. Kahjuks massiivse obstruktsiooni tõttu ja obstruktsiooni tõttu isegi riigikaitseküsimustes – ei ole see õnnestunud ja me oleme siin alles täna, 8. detsembril. Muudatusettepanekuid eelnõu kohta ei esitatud ega tehtud ka mingisuguseid parandusi eelnõu seletuskirja. Riigikogu riigikaitsekomisjon otsustas määrata eelnõu teiseks lugemiseks uue ettekandja.

Ma saan aru, et kui me selle [eelnõu] siin praegu nagu ära hääletame, siis tegelikult ei ole ju absoluutselt mitte mingeid probleeme meie liitlaskohustuste täitmisel. Lihtsalt jäi nagu kõrvu see, et massiivse obstruktsiooni tulemusena me oleme alles praegu siin. Ega me ei ole ju millekski hiljaks jäänud, kui praegu see asi ära hääletatud saab? Milleks see kommentaar, oli see nagu asjakohane? Aitäh, see kommentaar oli väga asjakohane, sest see, mis juhtus nende eelnõudega esimesel lugemisel, ei olnud minu maitse jaoks aktsepteeritav, kui üks erakond tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada ja ise ei hääletanud oma ettepaneku poolt. Ma ei saa seda mitte kuidagi aktsepteerida. Ma ei pea õigeks Eesti riigi julgeolekuhuvide eiramist ja riigikaitseteemaga seotud eelnõude kasutamist peenrahana poliitilisel mängulaual.

kui rääkida millestki, mis on enneolematu ja pärasttulematu, siis räägime parem sellest, mida koalitsioon teeb praegu kõikide nende eelnõudega, mis usaldushääletusega siin Riigikogus lihtsalt jõuga läbi surutakse. Jällegi,

te ei saa öelda mulle, mida ma siit puldist räägin või ei räägi. Seda esiteks. Küsimuste ja vastuste kohta ei ütle ma mitte midagi. Küsimused olid nagu olid, rumalaid küsimusi ei ole, on ainult rumalad vastused. Ma arvan, et esimestel lugemistel

Aitäh! Te olete kindlasti suur liberaal, kui te ütlete, et te ei aktsepteeri seda, mis oli esimesel lugemisel. Aga ka sellel [teisel] lugemisel võetakse ju peaaegu kõigi Eesti julgeolekukoostöö eelnõude puhul vaheaegu ja ja hääletatakse mitmel juhul ka vastu. Kas te seda teisel lugemisel toimuvat peate normaalseks ja julgeolekupoliitilise konsensuse osaks? Aitäh! Töö‑ ja kodukorra seadus näeb ette võimaluse võtta vaheaegu. See on täitsa normaalne, kuna see on seadusega lubatud, vastu hääletamine jääb igaühe südametunnistusele. Aga see, kui seaduseelnõu kohta tehakse tagasivõtmise ettepanek, mille ainus eesmärk on obstruktsioon ja aja kulutamine, ei ole minu maitse jaoks aktsepteeritav. Liberaal ma olen, see on tõsi. Hea ettekandja, ma tänan! Teile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Juhtivkomisjoni palve on, et viia läbi lõpphääletus. Alustame lõpphääletuse ettevalmistamisega.